Það eru tímamót að við séum að taka til lokaafgreiðslu í þinginu og ræða við 2. umr. þetta mikilvæga framfaramál fyrir jafnrétti á Íslandi. Þetta er jafnframt mikið framfaramál í réttindum barna á Íslandi. Það er ánægjulegt að við umræðu, umsagnir og annað í hv. velferðarnefnd kom í raun fram mjög mikil, breið og góð samstaða um öll grundvallaratriði málsins,

hefur jafnframt fjallað um ýmsar aðrar réttarbætur sem koma fram í nefndarálitinu og ég mun reifa hér á eftir. Fyrir nefndina komu fjölmargir gestir og ég ætla ekki að lesa allan þann fjölda upp en þeirra er samviskusamlega getið í nefndarálitinu. Jafnframt bárust umsagnir frá

framlagningu málsins á Alþingi höfðu borist fjölmargar umsagnir um málið í samráðsgátt íslenskra stjórnvalda. Málið hefur því fengið ágætan tíma ágæta umfjöllun í samfélaginu. Það má kannski sérstaklega nefna það einnig að fyrir

ákveðið var með bráðabirgðaákvæði að lengja fæðingarorlofið á þessu ári í tíu mánuði og fæðingarorlofið á næsta ári með bráðabirgðaákvæði í 12 mánuði. Síðan er gengið frá heildarlögunum hér.

tekið hvað mestan tíma í umræðu hv. velferðarnefndar voru atriði er sneru að skiptingu orlofsins. Þar komu fram fjölmörg sjónarmið og sýndist sitt hverjum. Ég held að engar ýkjur séu að segja að innan þings og úti í samfélaginu hafi sjónarmiðin um skiptingu legið alls staðar frá því að vera enginn áskilnaður um skiptingu milli foreldra yfir í það að vera niðurnjörvað í sex mánuði á hvort foreldri með engum skiptum.

að fara í skiptingarþættinum bil beggja, þ.e. að auka lítið eitt í þann tíma sem heimilt er að framselja á milli tveggja foreldra, úr fjórum vikum í sex vikur, en fara þó ekki alla þá leið að heimila heila tvo mánuði og alls ekki þá leið að hafa algjört frjálsræði í skiptingunni.

beggja foreldra á fæðingarorlofi skipti gríðarlega miklu máli með tilliti til þess hvernig börnum farnast þegar kemur fram í lífið. Það var sérstaklega athyglisvert

Þetta er mjög mikilvægt og þess vegna ítrekar meiri hlutinn að hann væntir þess

atvikum, þ.e. tíminn sem líður frá því að fæðingarorlofi lýkur og þangað til barni er tryggt leikskólapláss. Fáein sveitarfélög á Íslandi hafa þegar náð þeim árangri að geta tekið við börnunum að loknu fæðingarorlofi en við eigum langt í land sem þjóð og sem samfélag að ná því að fullu. Það er áfram samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga að loka þessu bili. Nefndin leggur áherslu á að þegar verði hafið samtal á milli ríkis og sveitarfélaga um þetta efni.

gr. Um þetta mál fór fram mikil umræða innan nefndarinnar og þá sérstaklega kannski um þann þátt sem snýr að nálgunarbanni. Þessi þáttur er mjög mikilvægur

þar sem annað foreldrið getur fengið allan fæðingarorlofsréttinn eru útvíkkuð frá gildandi lögum. Réttur barns til að njóta allt að 12 mánaða fæðingarorlofs, þegar einungis annað foreldrið getur nýtt rétt sinn til töku fæðingarorlofs, er þannig tryggður. Eitt þessara tilvika er að finna í 3. mgr. ákvæðisins og lýtur að því þegar foreldri er gert að sæta nálgunarbanni gagnvart barni sínu og/eða brottvísun af heimili og er af þeim völdum ófært um að annast barn sitt á fyrstu 24 mánuðunum eftir fæðingu þess eða eftir að barn kemur inn á heimili við frumættleiðingu eða töku í varanlegt fóstur. Færist þá réttur þess foreldris utan þess réttar sem það hefur þegar nýtt sér yfir til hins foreldrisins. Á þetta við hvort sem foreldrar fara með sameiginlega forsjá eða ekki og skulu lögreglustjóri eða dómstólar staðfesta að foreldri muni sæta nálgunarbanni gagnvart barni sínu og/eða brottvísun af heimili á fyrrgreindu tímabili.

Í barnaverndarlögum er m.a. gert ráð fyrir því að sé barni háski búinn af háttsemi eða framferði manns svo sem vegna ofbeldis, ógnana eða hótana eða annars athæfis geti barnaverndarnefnd krafist þess fyrir dómi að viðkomandi verði bannað að koma á tiltekinn stað eða svæði, heimsækja eða setja sig með öðrum hætti í samband við barn. Enn fremur getur barnaverndarnefnd krafist þess fyrir dómi að manni verði bönnuð dvöl á heimili ef nefndin telur það nauðsynlegt vegna hagsmuna barns. Í minnisblaði sem ráðuneytið sendi nefndinni vegna þessa var vísað til þess að málsgreinar 9. gr. frumvarpsins ættu það sameiginlegt að til staðar væri ákveðinn ómöguleiki á samvistum barns við foreldri vegna nánar tilgreindra ástæðna. Ávallt væru einhverjar aðstæður sem gerðu það að verkum að barn gæti ekki notið samvista við báða foreldra og þættu þessar tilteknu undanþágur 9. gr. því ekki ganga gegn markmiðum frumvarpsins um að tryggja barni samvistir við báða foreldra. Það hefði verið niðurstaða starfshópsins sem vann að samningu frumvarpsins að í ljósi framangreinds markmiðs væri ekki rétt

Foreldri gæti í ákveðnum tilvikum verið í góðum tengslum og samskiptum við barn sitt þrátt fyrir að sæta nálgunarbanni gagnvart hinu foreldrinu. Það hafi því verið mat starfshópsins að gengið væri gegn markmiðum laganna um að tryggja barni samvistir við báða foreldra ef málsgreinin yrði með þeim hætti að nægjanlegt væri að nálgunarbann gagnvart hinu foreldrinu væri til staðar. Því bæri að miða eingöngu við tilvik þar sem um væri að ræða nálgunarbann gagnvart barni.

að unnt sé að virða nálgunarbann sem foreldri sætir gagnvart hinu foreldrinu á þeim tíma. Telja má að foreldri væri ómögulegt að afhenda ómálga barn sitt til hins foreldrisins án þess að koma á framfæri upplýsingum um þarfir þess á hverjum tíma og samskipti foreldra því óhjákvæmileg, hvort sem þau eru skrifleg, munnleg eða fyrir milligöngu fulltrúa barnaverndar eða ættingja, sem geti þar með falið í sér brot gegn nálgunarbanni. Í lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili, nr. 85/2011, er fjallað um skilyrði fyrir beitingu úrræðanna. Meiri hlutinn áréttar að nálgunarbann er afar íþyngjandi úrræði sem ekki er beitt nema í ýtrustu neyð og ef sýnt þykir að önnur og vægari úrræði dugi ekki til. Ósætti eða ágreiningur milli foreldra getur þannig ekki eitt og sér leitt til þess að nálgunarbanni sé beitt. Þá getur sá sem nálgunarbann beinist gegn ávallt krafist þess að lögreglustjóri beri ákvörðunina undir dóm. Með hliðsjón af framangreindu telur meiri hlutinn vandkvæðum háð að barn sé í reglulegri umgengni hjá báðum foreldrum þegar annað sætir nálgunarbanni gagnvart hinu. Þar af leiðandi telur meiri hlutinn sömu rök geta átt við í þessum tilvikum og þegar nálgunarbann beinist að barninu sjálfu.

Vakin er athygli á að nálgunarbann leiðir ekki eitt og sér til tilfærslu á rétti til fæðingarorlofs heldur er forsenda tilfærslu að nálgunarbannið geri því foreldri sem banninu sætir í raun ókleift að nýta þann rétt sem það á til töku fæðingarorlofs innan 24 mánaða frá fæðingu barns, töku þess í varanlegt fóstur eða því að barn kemur inn á heimili við frumættleiðingu. Miðað við að foreldrið sem sætir banninu eigi rétt á sex mánaða fæðingarorlofi getur þar af leiðandi ekki komið til tilfærslu samkvæmt ákvæðinu

mánaða þess 24 mánaða tímabils sem heimild til töku fæðingarorlofs nær til. Skammvinnt nálgunarbann sem ákvarðað er snemma á því 24 mánaða tímabili nægir enda ekki til að uppfylla það skilyrði ákvæðisins að foreldri verði af þeim völdum ófært um að annast barn sitt á tímabilinu. Sé foreldri sem ekki hefur ráðstafað rétti sínum til töku fæðingarorlofs t.d. úrskurðað í eins mánaðar nálgunarbann þegar barn þess er þriggja mánaða gamalt getur foreldrið enn þá nýtt allan fæðingarorlofsrétt sinn innan 24 mánaða tímabilsins eftir að nálgunarbanni lýkur. Með þeirri breytingu sem meiri hlutinn leggur til er litið svo á að brottvísun af heimili eða nálgunarbann, hvort sem það beinist að barni eða hinu foreldrinu, valdi því að foreldri sem úrskurður um slíkt beinist að teljist vera ófært um að annast barn sitt í skilningi ákvæðisins á gildistíma úrskurðarins. Áskilnaður ákvæðisins um að foreldri skuli af þeim völdum vera ófært um að annast barn sitt á fyrstu 24 mánuðum eftir fæðingu þess lýtur þannig eingöngu að þeim tímamörkum sem undir eru en ekki að mati á því hvort foreldri teljist fært eða ófært um að annast barn þrátt fyrir nálgunarbann eða brottvísun af heimili. Þá bendir meiri hlutinn á að 8. mgr. 9. gr. tekur til þeirra tilvika þar sem fyrirséð er að forsjárlaust foreldri muni ekki annast barn sitt á þeim 24 mánuðum sem réttur til töku fæðingarorlofs nær til þar sem foreldrið hafi ekki umgengni við barnið á grundvelli niðurstöðu lögmælts stjórnvalds, eða þegar fyrir liggur niðurstaða um að umgengni forsjárlausa foreldrisins við barnið skuli vera verulega takmörkuð, svo sem undir eftirliti.

Að mati meiri hlutans er með þessu móti nægjanlega tryggt að orlofsrétturinn færist á milli foreldra nógu snemma til að ekki þurfi að koma til óæskilegs rofs á samfelldu fæðingarorlofi í þeim tilvikum þar sem aðstæður eru með þeim hætti að tilfærslan sé nauðsynleg.“

og verður ekki til styttingar á fæðingarorlofinu. Eins og ég sagði kom þetta fram fyrir nefndinni.

Orlofið getur á grundvelli þessa ákvæðis lengst um allt að tvo mánuði ef mig misminnir ekki illa.

Það kom jafnframt fram á fundum nefndarinnar að konur á vinnumarkaði hafa auðvitað kjarasamningsbundin rétt til veikindaleyfis eins og aðrir og telji læknir viðkomandi konu að það sé heilsu hennar fyrir bestu að hætta að vinna áður en meðgöngu lýkur geti hún fengið vottorð þess efnis. Í næsta kafla álitsins er fjallað um greiðslur

og hins vegar það sem hefur verið kallað þakið. Gólfið er þá t.d. þær greiðslur sem einstaklingur á vinnumarkaði

sé heimilt að greiða foreldrinu sérstakan styrk í allt að 14 daga fyrir áætlaðan fæðingardag barns enda dvelji foreldri fjarri heimili sínu þá daga.

að rétturinn gildi síðan fram að þeim tíma þegar barnið fæðist. Þannig er tryggt að fæðandi foreldri, sem þarf t.d. að fara af sunnanverðum Vestfjörðum á fæðingarstað fjarri heimili sínu en fæðir ekki nákvæmlega á tilsettum degi, getur treyst því að stuðningurinn varir þangað til barnið fæðist og þá tekur fæðingarorlofið við hjá þeim einstaklingi. Fyrir fjölburafæðingar þurfti einnig að auka við þessi réttindi. Eins og þingmönnum er vafalítið kunnugt þá er það algengara en ekki að

Ég sé fyrir mér að foreldraorlofið geti til að mynda nýst foreldrum sem hafa tök á að taka sér frí hluta af sumri þegar börnin eru kannski hvað yngst. Það er hægt að nýta foreldraorlofið til átta ára aldurs.

til að mynda á gildistöku laganna og þess háttar, og síðan eru breytingar sem eru tæknilegs eðlis sem er ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif.

þeim sem sendu umsagnir til þingsins og einnig inn á samráðsgáttina. Það er mikilvægt í svona mikilvægu máli eins og þessu að samfélagið allt fái að koma að því eins og hægt er. Ég tel að það hafi heppnast ágætlega og að sú lending sem við náum í málinu sé ágætlega ásættanleg. Ég hef þessi orð ekki fleiri, herra forseti, en fagna því að málið sé komið til

„Miðað við að foreldrið sem sætir banninu eigi rétt á sex mánaða fæðingarorlofi getur þar af leiðandi ekki komið til tilfærslu samkvæmt ákvæðinu nema nálgunarbann sé í gildi síðustu sex mánuði þess tíma, þ.e. þegar liðnir eru á bilinu 18–24 mánuðir frá fæðingu barns Vegna þessa vil ég spyrja hv. þingmann út í hvernig hann sjái þetta fyrir sér. Segjum sem svo að foreldri sæti nálgunarbanni eftir árás á hitt foreldrið þegar barnið er fjögurra mánaða. Nálgunarbann er sett í sex mánuði, staðfest af dómi og svo er það framlengt um sex mánuði. Barnið hefur þá ekki hitt foreldri sitt frá því um fjögurra mánaða aldur og er nú orðið 16 mánaða.

að vera í mikilli umönnun og fæðingarorlofi í sex mánuði með því foreldri

með foreldrum sínum á grundvelli þessara laga.

nálgunarbann í gangi á þeim tíma, á þessum síðustu sex mánuðum, vegna þess að það á að kanna hvort það verði nálgunarbann á þeim tíma. Þess vegna muni ekki koma til þessa fyrr en alveg í lokin. Og hvernig hv. þingmaður rökstyður að það verði samfleytt fæðingarorlof þegar annað foreldrið, sem sætir svo grófu ofbeldi af hálfu hins foreldrisins að nálgunarbanni er beitt og mögulega staðfest af dómstólum,

í ungbarnaleikskóla við sex mánaða aldur af því það barn er ekki verndað af löggjafanum á Íslandi gegn svona vitleysu. Þarna er barn sem hefur þolað að annað foreldrið hefur verið beitt grófu ofbeldi þannig að hitt foreldrið er dæmt í nálgunarbann. Barnið skal sent í pössun utan heimilis

vegna þess að hitt foreldrið er mögulega ekki enn þá í standi til þess að sinna barninu. Þetta er slík vitleysa að ég er algjörlega rasandi yfir þessu.

Eins og við getum um í nefndarálitinu er það mat meiri hlutans að það verði gert á þeim tíma að þessi börn þurfi ekki að sæta óhóflegu rofi á fæðingarorlofi, eins og það er orðað í nefndarálitinu.

Virðulegi forseti. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál sem við erum að ræða hér 20 árum eftir að ég stóð í þessum stól og greiddi atkvæði með langþráðu fæðingarorlofi en þá ræddi ég einmitt að það væri draumurinn að fara með það upp í 12 mánuði

þar sem millifærslan er í rauninni aukin verður ávallt á kostnað frelsis konunnar.

sem eru alkunna og alþekkt innan Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins. Það kemur ekkert á óvart að Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki úthald í jafnréttismálum en þessi tillaga kemur mér verulega á óvart, að hún skuli koma frá Framsóknarflokknum

skiptingarinnar og hvaða áhrif ég telji að þetta hafi á jafnan rétt og stöðu kvenna á vinnumarkaði. Ég held að við verðum að horfa til þess sem er ákveðið í þessum lögum sem var ekki ákveðið í fyrri lögum, lögum, þ.e. að núna er lagalega skilgreindur réttur til sex mánaða hjá báðum foreldrum. Það er breyting frá fyrri lögum og ég bind vonir við það a.m.k. að þetta muni skipta máli. Það var þannig í fyrri lögum að karlmenn tóku nákvæmlega lögbundna réttinn sinn en sá hluti fæðingarorlofsins sem var skilinn eftir óskiptur lenti nær allur hjá konum.

fyrir jafnrétti í landinu. Ég held að þetta muni hafa, alla vega til lengri tíma litið, áhrif á launamun kynjanna í jákvæða átt, þ.e. að hann minnki og helst hverfi. En til að taka af allan vafa um að við komumst á þann áfangastað sem ég og hv. þingmaður sannarlega viljum komast á þá er sett inn þetta bráðabirgðaákvæði til þess einmitt að horfa sérstaklega eftir þessum þáttum,

ekki þar sem er ójafnrétti. Frelsi næst eingöngu þar sem er jafnrétti. Hvað gerðu Norðmenn? Reynsla þeirra var vond. Það dró úr töku feðra og í ljósi þeirrar reynslu ákváðu þeir að endurreisa réttinn, út af vondri reynslu,

En þessi kúvending, ég þarf að fá betri útskýringu á því af hverju Vinstri græn eru að fara þessa leið. Eina útskýringin í mínum huga er einfaldlega að þrýstingur af hálfu

Hvernig hv. þingmaður blandar Miðflokknum inn í þetta dæmi skil ég ekki alveg. Miðflokkurinn er með sérnefndarálit þar sem þeir leggja til skiptinguna núll,

og fyrir þingnefndinni, komu fram mjög mismunandi sjónarmið um hvað væri rétta skiptingin, eins og ég nefndi áðan, allt frá engri og upp í absolút sex mánuði á hvort. Það má segja að það að hreyfa til tvær vikur í skiptingunni sé fyrst og fremst leið nefndarinnar til að nálgast mismunandi sjónarmið sem eru ekki bara í þinginu heldur jafnframt í samfélaginu.

enda mikilvægt fyrir barn að fá að njóta umönnunar foreldra sinna sem lengstan tíma í frumbernsku. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að þar sem 20 ár séu liðin frá því að núverandi lög um fæðingarorlof tóku gildi sé rétt að laga fæðingarorlofskerfið að þeirri miklu þróun sem hefur orðið í samfélaginu, þar á meðal í jafnréttismálum og stöðu kynjanna á vinnumarkaði. 1. minni hluti bendir á að þótt fæðingar- og foreldraorlof sé vissulega vinnumarkaðsúrræði togast það í sumum tilfellum á við sjónarmið foreldra um hvað sé þeim og barni þeirra fyrir bestu hverju sinni. Samkvæmt 8. gr. frumvarpsins er hvort foreldri um sig skikkað til að taka sex mánuði með þeirri undanþágu að heimilt er að framselja einn mánuð til hins foreldrisins og er það sagt til að koma til móts við mismunandi aðstæður fjölskyldna. Það er erfitt að sjá hvernig þetta gagnast jafnrétti og sérstaklega hvernig þetta gagnast stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Aðstæður foreldra eru mismunandi og hvað gerist ef annað foreldrið hefur ekki tök á að taka sína sex mánuði? Falla þeir þá niður? Fær barnið þá aðeins að njóta samvista við annað foreldrið? Foreldrar vilja vera með börnum sínum en að mati 1. minni hluta mun tilhögunin samkvæmt 8. gr. ekki gera annað en að skapa sektarkennd og jafnvel skömm hjá því foreldri sem einhverra hluta vegna getur ekki nýtt sér þann hluta fæðingarorlofsins sem því er ætlað. Í því efni má t.d. benda á að foreldrar geta búið hvor í sínum landshlutanum og þá er eins og frumvarpið miði að því að foreldri eða foreldrar eignist aðeins eitt barn, alls ekki annað barn eða það þriðja á lífsleiðinni. Það getur nefnilega verið að það henti foreldrum á einhverjum tímapunkti að skipta með sér orlofinu en með annað barn henti best að annað foreldrið taki allt orlofið og með því þriðja verði skiptingin enn önnur. Aðstæður fjölskyldna eru með öðrum orðum mismunandi og brýnt að það sé svigrúm í löggjöfinni til að mæta því. Ekki verður hjá því litið að í meiri hluta umsagna sem bárust um drög að frumvarpinu í samráðsgátt stjórnvalda komu fram ábendingar um mikilvægi þess að foreldrar hefðu meira svigrúm til að ákveða sjálfir hvernig skiptingu fæðingarorlofsins sín á milli væri háttað. Rúmlega 250 umsagnir bárust, þar á meðal töluverður fjöldi umsagna frá konum. Í umsögn Geðverndarfélags Íslands kom fram að með frumvarpinu væri gengið lengra í ósveigjanleika og þvingunarúrræðum en í gildandi lögum, auk þess sem ekki hefði verið haft samráð við fagfólk um þarfir ungra barna og fjölskyldna við gerð frumvarpsins. Í umsögn embættis landlæknis sagði að mikilvægt væri að fæðingarorlof væri ekki einungis skilgreint sem réttur foreldra á vinnumarkaði heldur einnig réttur barna til samvista við foreldra á fyrstu mánuðum lífsins. Lengri tími barns í umönnun foreldra sinna á fyrstu mánuðum ævinnar styddi við heilbrigð tilfinningatengsl foreldra og barna og væri mikilvægt lýðheilsu- og geðheilbrigðismál sem varðaði rétt barna til heilbrigðs upphafs í lífinu. Tryggja þyrfti að öll börn sætu við sama borð hvað varðar tækifæri til að verja fyrsta æviárinu í umsjá foreldra, óháð hjúskaparstöðu og forsjá. Í því tilviki þar sem annað foreldrið gæti ekki eða vildi ekki taka fæðingarorlof ætti barn eiga sama rétt og önnur börn til 12 mánaða orlofs. Þá var bent á að aðrar Norðurlandaþjóðir hefðu mun meiri sveigjanleika í sinni fæðingar- og foreldraorlofslöggjöf en það sem lagt væri til í fyrirliggjandi frumvarpi. Að mati 1. minni hluta er mikilvægt að stjórnvöld geri allt sem í þeirra valdi stendur til þess að foreldrar geti nýtt það fæðingar- og foreldraorlof sem þeim býðst. Með hliðsjón af framansögðu

Af framansögðu virtu leggur 1. minni hluti til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingartillögum sem liggja hér frammi til kynningar og við tökum til atkvæða á morgun.

Herra forseti. 2. minni hluti velferðarnefndar fagnar heils hugar því framfaraskrefi sem nú er tekið með því að lögfesta að nýju 12 mánaða fæðingarorlofi með hverju barni. Ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs lögfesti nefnilega 12 mánaða fæðingarorlof með lögum nr. 143/2012, en ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem tók við völdum eftir kosningar 2013 afnam þá lengingu á fyrstu mánuðum valdatíma síns. Loksins núna, sjö árum síðar, er þessi mikla réttarbót að verða að lögum á ný. Að sjálfsögðu fögnum við því. Annar minni hluti styður lengingu fæðingarorlofsins en skorar á stjórnvöld að hefja strax vinnu við frekari lengingu þess. Vert er að benda á að í nágrannaríki okkar, Svíþjóð, er fæðingarorlofið 16 mánuðir og 13 mánuðir í Danmörku en á báðum stöðum er rík hefð og reynsla fyrir ungbarnaleikskólum. Rannsóknir sýna að umönnun í frumbernsku hefur mikil áhrif á geðheilbrigði manneskjunnar til framtíðar. Því skiptir það öllu máli að vel sé að málum staðið við umönnun og aðstæður barna á fyrstu árum lífs Það er samfélagslega mikilvægt en einnig efnahagslega mikilvægt. Hvort tveggja þarf að hafa í huga þegar réttur til fæðingarorlofs er rýmkaður og fjárhagsleg áhrif þess metin. Mikil og góð uppbygging hefur verið á fyrsta skólastiginu, leikskólastiginu, hér á landi en það bil sem foreldrar ungra barna þurfa að brúa milli fæðingarorlofs og leikskólagöngu barna er því miður mikið flækjustig fyrir barnafólk og bitnar á þeim sem síst skyldi, börnunum sjálfum. 2. minni hluti skorar því einnig á stjórnvöld að hraða vinnu við það átak að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, ekki bara ræða það í kringum kosningar en gera svo lítið. Annar minni hluti styður þær réttarbætur sem fram koma í frumvarpinu og tryggja foreldrum barna þar sem einungis er fyrir að fara umönnun annars foreldris rétt til fæðingarorlofs í allt að 12 mánuði. Mikil umræða varð í nefndinni um tilfærslur réttar til töku fæðingarorlofs þegar foreldri sætir nálgunarbanni gagnvart hinu foreldrinu. Í 3. mgr. 9. gr. frumvarpsins kemur fram að slík tilfærsla geti orðið í þeim tilvikum þegar nálgunarbann foreldris beinist gegn barni eða þegar foreldri sætir brottvísun af heimili og aðeins í þeim tilvikum þegar slík ákvörðun verður til þess að viðkomandi foreldri sé ófært að annast barn sitt á fyrstu 24 mánuðum ævi þess. Annar minni hluti vekur athygli á að nálgunarbanni er eingöngu beitt í undantekningartilvikum samkvæmt lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili, nr. 85/2011. Í 4. gr. laganna kemur fram að heimilt sé að beita nálgunarbanni ef rökstuddur grunur er um að sakborningur hafi framið refsivert brot eða raskað á annan hátt friði brotaþola eða ef hætta er á að viðkomandi brjóti á þann hátt gegn brotaþola. Jafnframt áréttar 2. minni hluti að telji sakborningur aðstæður ekki vera í samræmi við framangreind skilyrði skal bera ákvörðun um nálgunarbann undir dómstóla til staðfestingar. Því er ljóst að nálgunarbanni er ekki beitt nema í mjög alvarlegum málum og kom það ítrekað fram fyrir nefndinni. 2. minni hluti áréttar að við slíkar aðstæður, þegar nálgunarbann er eina úrræði til verndar foreldri og barni, verði löggjafinn að hafa í huga aðstæður barns brotaþola og brotaþola sjálfs og veita þeim fullnægjandi vernd fyrir ofbeldinu. Annar minni hluti lýsir undrun á því skilningsleysi meiri hluta og stjórnvalda á þeim aðstæðum sem brotaþolar eru í við svo alvarlega atburði sem leiða til nálgunarbanns. Meiri hlutinn hefur lagt til smávægilega breytingu á ákvæðum um tilfærslu réttar til fæðingarorlofs í framangreindum tilvikum en ekki er gengið alla leið til að vernda brotaþola og barn eins og 2. minni hluti telur algjörlega nauðsynlegt. minni hluti telur rök um að aðstæður geti verið með þeim hætti, þrátt fyrir að vera svo alvarlegar að nálgunarbanni sé beitt, að samskipti foreldra við barn sitt í frumbernsku geti talist vera í lagi, ekki standast skoðun. Í minnisblaði sem nefndinni barst frá ráðuneytinu er vísað til þess að starfshópur um gerð frumvarps telji að foreldri sem sætir nálgunarbanni gagnvart hinu foreldrinu geti verið í góðum tengslum og samskiptum við barn sitt þrátt fyrir verknað sinn sem leiddi til þess að nálgunarbanni var beitt. Því telji starfshópurinn að það gangi gegn markmiðum laganna

áréttar að hér er verið að fjalla um rétt til fæðingarorlofs með barni á fyrstu tveimur aldursárum barnsins. 2. minni hluti lýsir ánægju með breytingartillögu minni hlutans um að nálgunarbann gegn foreldri bætist við ákvæði 3. mgr. 9. gr. enda vandséð að unnt sé að virða nálgunarbann sem foreldri sætir gagnvart hinu foreldrinu á sama tíma og foreldrar þurfa að eiga í nauðsynlegum samskiptum vegna skipta á umönnun ungbarns sín á milli. Tekur 2. minni hluti heils hugar undir það sjónarmið enda vandséð hvernig slík samskipti eiga að vera barni fyrir bestu eða mögulega eiga sér stað. Hins vegar lýsir 2. minni hluti undrun yfir því að þegar slíkar aðstæður séu uppi sé ekki vilji hjá meiri hlutanum til að takmarka frekar rétt þess foreldris sem sætir nálgunarbanni til töku fæðingarorlofs með barni. Meiri hlutinn féllst á að foreldri sem sætir nálgunarbanni geti ekki á sama tíma sinnt töku fæðingarorlofs með tilheyrandi umönnun barns en meiri hlutinn telur þó ekki hægt að takmarka töku þess foreldris á fæðingarorlofi eftir að nálgunarbanninu lýkur. Þessu mótmælir 2. minni hluti harðlega. Annar minni hluti ítrekar að nálgunarbanni er ekki beitt af léttúð. Þannig eru ákvæði laga um nálgunarbann og brottvísun af heimili skýr og afmarkandi er varðar alvarleika brots og ítrekunarhættu. Að auki skal nálgunarbanni afmarkaður ákveðinn tími og það ekki framlengt nema með nýrri ákvörðun um að frumskilyrði samkvæmt 4. gr. laganna séu enn fyrir hendi. Séu engin samskipti milli foreldra á tímabili nálgunarbanns í frumbernsku barnsins er ólíklegt að ríkulegt samband hafi myndast á milli foreldris sem sætir nálgunarbanni og barns eftir að nálgunarbann rennur út. Þannig er ólíklegt að hafi nálgunarbann átt sér stað á fyrstu sex mánuðum í lífi barnsins sé samband barnsins og foreldris sem sætir nálgunarbanni að loknu sex mánaða fæðingarorlofi hins foreldrisins svo náið og ríkulegt að foreldrið sé fært um að gegna meginumönnunarhlutverki gagnvart hinu unga ómálga barni næstu sex mánuði. Að auki er sú útfærsla meiri hlutans ótæk að foreldri sem sætt hefur ofbeldi og barn þess njóti einungis réttar til töku sex mánaða í einu en þurfa svo að bíða lokamánaða fæðingarorlofsréttar eftir könnun á aðstæðum þess foreldris sem sætti nálgunarbanni í þeim tilvikum sem ekki er unnt að beita 8. mgr. 9. gr. frumvarpsins til að fá fæðingarorlofsréttinn tilfærðan. Þá er barnið orðið 18 mánaða og hefur verið í einhvers konar daggæslu frá lokum fæðingarorlofsréttar við sex mánaða aldur. Annar minni hluti vekur athygli þingheims á því að samkvæmt innlendum og erlendum rannsóknum sæta 20% kvenna ofbeldi á meðgöngu, 20%. 20%. Ein af hverjum fimm konum sæta ofbeldi á meðgöngu. Einnig sýna rannsóknir að ofbeldi í nánum samböndum hefst oft á fyrstu mánuðum eftir fæðingu barns. Því er nauðsynlegt að löggjafinn sé meðvitaður um þessa viðkvæmu stöðu foreldra og barna við setningu laga um fæðingarorlof. Þegar svo alvarlegir atburðir eiga sér stað í lífi nýbakaðra foreldra og barna að nálgunarbanni er beitt telur 2. minni hluti það eiga að vera fortakslausa aðgerð að réttur til töku fæðingarorlofs færist frá því foreldri sem sætir nálgunarbanni yfir til hins foreldrisins svo ekki verði röskun á umönnun barns í fæðingarorlofi. Séu hins vegar uppi slíkar aðstæður að foreldri sem sætt hefur nálgunarbanni hefur hvort tveggja látið af hegðun sinni, ofbeldishegðun sinni, og byggt upp samband við hitt foreldrið og barnið að loknu nálgunarbanni að traust hefur skapast þannig að foreldrar geti annast barn sitt telur annar minni hluti að foreldri sem öðlast hefur heildarrétt til töku fæðingarorlofs verði heimilað að framselja réttinn til baka að eigin frumkvæði. 2. minni hluti telur að eingöngu á þennan hátt og engan annan geti löggjafinn verndað foreldri og barn og tryggt rétt þeirra til töku 12 mánaða fæðingarorlofs. Nú ætla ég að víkja aðeins út frá nefndarálitinu til þess að ræða það sem átti sér stað áðan í andsvörum við hv. framsögumann málsins, Ólaf Þór Gunnarsson.

í skráðri sambúð þegar barn fæðist þá fara foreldrar saman með forsjá barnsins. Það gerist sjálfkrafa á Íslandi samkvæmt barnalögunum. Þetta þýðir að umrætt ákvæði sem meiri hlutinn skýlir sér á bak við gildir ekki vegna þess að ofbeldisforeldrið fer með forsjá ásamt því foreldri sem hefur mátt sæta ofbeldi. Þessu verður meiri hlutinn að átta sig á þegar þau taka ákvörðun eins og þá að vernda ekki foreldri sem hefur sætt svo miklu ofbeldi, foreldri ungs barns í frumbernsku, að þau telja rétt að skerða möguleika þess foreldris til að fá alla 12 mánuðina með barninu sínu.

muni ekki annast barn sitt á fyrstu 24 mánuðum eftir fæðingu þess eða á fyrstu 24 mánuðum eftir að barn kemur inn á heimili við frumættleiðingu eða töku í varanlegt fóstur. Í frumvarpinu er fjallað um að slíkur réttur geti að beiðni forsjárforeldris færst yfir þegar forsjárlaust foreldri hefur ekki umgengni við barnið á grundvelli niðurstöðu lögmælts stjórnvalds eða dómstóla. 2. minni hluti vekur athygli þingheims á því að úrskurður eða dómur um umgengni forsjárlauss foreldris við barn sitt liggur sjaldnast sjaldnast fyrir innan sex mánaða frá fæðingu barns ef ágreiningur um umgengni ríkir milli foreldra. Slíkt ferli tekur umtalsvert lengri tíma innan stjórnkerfis og dómstóla og því telur 2. minni hluti að hér sé enn og aftur á ferð skortur á skilningi meiri hluta og stjórnvalda sem skiluðu þessu frumvarpi inn, hæstv. félags- og barnamálaráðherra, á því hvernig kerfið virkar þegar um slík mál er að ræða. Þar sem í ákvæðinu er reglugerðarheimild til handa ráðherra um nánari útfærslu á framkvæmd þessara laga þá hvetur 2. minni hluti ráðherra til að kynna sér vel framkvæmd mála í stjórnkerfinu svo að Vinnumálastofnun fái fullnægjandi stjórntæki til að bregðast við þegar barn nýtur einungis umönnunar og samskipta við annað foreldrið. Hér þurfa stjórnvöld að tryggja möguleika barna á fullu fæðingarorlofi með foreldri eða foreldrum en ekki búa svo um að barn sem eingöngu hefur eitt foreldri, annað foreldrið, sem getur annast það njóti njóti skertra samvista við foreldri vegna kerfisgalla. Annar minni hluti telur brýnt að hækka fjárhæð fæðingarstyrks frá því sem nú er. Fæðingarstyrkur til foreldris utan vinnumarkaðar eða í minna en 25% starfshlutfalli er einungis 83.233 kr. á mánuði og foreldris í fullu námi einungis 190.747 kr. 2. minni hluti telur hættu á að slíkar fjárhæðir leiði til þess að börn í frumbernsku búi við fátækt og telur mikilvægt að fjárhæðir hækki þannig að fæðingarstyrkur til foreldris utan vinnumarkaðar verði aldrei lægri en 100.000 kr. á mánuði og fæðingarstyrkur til foreldris í fullu námi aldrei lægri en 205.000 kr. á mánuði. Höfum við í Samfylkingunni lagt til breytingar á fjárlögum til að mæta þessari hækkun sem er sem er að fjárhæð samtals um 70 milljónir á hverju ári en getur skipt umtalsverðu máli fyrir þessa foreldra á þetta lágri framfærslu. Annar minni hluti telur nauðsynlegt að gera breytingar á ákvæði 23. gr. frumvarpsins er varðar útreikning á greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði. Telur 2. minni hluti mikilvægt að koma til móts við tekjulægstu hópa landsins og leggur því til breytingar þess efnis að ekki sé miðað við 80% tekjuhlutfall af meðaltali heildarlauna nái slík heildarlaun ekki lágmarkslaunum í landinu, sem verða 351.000 frá og með 1. janúar 2021 samkvæmt gildandi kjarasamningum. Fyrir nefndinni kom fram að tveir hópar fólks skæru sig úr þegar kemur að nýtingu fæðingarorlofsréttar, þ.e. tekjuhæsti hópurinn en einnig sá tekjulægsti sem getur ekki framfleytt fjölskyldu sinni á 80% af 80% af meðaltali heildarlauna sinna. Telur 2. minni hluti að með því að heimila hækkun á prósentuhlutfalli í allra lægstu tekjuhópunum sé leitað leiða til að koma í veg fyrir að sá hópur sleppi nýtingu fæðingarorlofsréttar síns vegna tekjufalls í fæðingarorlofi. Því leggur 2. minni hluti til breytingu í þá veru að mánaðarleg greiðsla úr Fæðingarorlofssjóði skuli nema sömu fjárhæð og mánaðarleg heildarlaun foreldris, enda séu þau 351.000 kr. eða lægri.

Að þessu sögðu langar mig að hvetja þá fáu stjórnarliða sem eru hér í þingsal og eru mögulega hlusta og hafa mögulega kynnt sér þau gögn og þær breytingartillögur sem hér eru til að íhuga hvort það geti mögulega gerst að þeir samþykki í eitt einasta skipti breytingartillögu frá stjórnarandstöðunni í svona mikilvægu máli. Það að vernda börn og foreldri gegn ofbeldi og tryggja rétt þeirra kostar ekki peninga. Það kostar mannúð og manngæsku og hugrekki í pólitísku lífi að þora að stíga út og styðja í eitt skipti breytingartillögu frá stjórnarandstöðunni.

kerfunum þegar kemur að því að tryggja velferð barna og fjölskyldna. Frumvarpið felur í sér fjölmargar breytingar og framfarir miðað við gildandi lög. lög. Ég tek fram að 3. minni hluti fagnar lengingunni sem frumvarpið ber með sér, lengingu þess tíma sem foreldrar fá

Sérstaklega hefur 3. minni hluti áhyggjur af því að við vinnslu frumvarpsins hafi ekki með nægilega markvissum hætti verið unnið að því að tryggja réttindi og velferð barna. velferð barna. Í samstarfshópi félags- og barnamálaráðherra, sem skipaður var til að vinna að heildarendurskoðun laganna, sátu þannig fulltrúar stéttarfélaga og aðila á vinnumarkaði en engir sem höfðu það hlutverk að tryggja hagsmuni og velferð barna. Í ljósi aðildar Íslands að barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 3. gr. sáttmálans sem kveður á um að það sem barni er fyrir bestu skuli alltaf vera til grundvallar þegar teknar eru ákvarðanir um hag barna verður að teljast áhyggjuefni að félags- og barnamálaráðherra hafi ekki skipað í nefndina aðila til að tryggja betur hagsmuni barna við gerð frumvarpsins. Málefni vinnumarkaðarins og jafnréttis eru ótvírætt mikilvæg en þegar um svo viðamikla endurskoðun

og á frumstigi þessarar heildarendurskoðunar laganna. Þegar rætt er um fæðingarorlof á umræðan það einkum til að grundvallast á og snúast um í hverju réttur foreldranna felist, þ.e. réttur foreldra til fæðingarorlofs. Sjaldnar er talað um rétt barnsins til samvista við foreldra sína. Með vísan til barnasáttmálans ætti það að vera sjálfstæður réttur barnsins að njóta samvista við báða foreldra sína. Þarfir barnsins hvað varðar umönnun á fyrstu mánuðum lífs verða þannig að vega þyngra en þarfir vinnumarkaðarins. Frumvarpið grundvallast á þeirri hugsun að jafnrétti verði náð með því að kveða á um tiltölulega háan lágmarks- og hámarksrétt foreldra til orlofs. Ekki virðist þó hafa farið fram könnun á því hvort sú aðferð sé best til þess fallin að ná því markmiði eða hvort aðrar leiðir til árangurs gætu verið áhrifaríkari, t.d. með því að leiðrétta það sem kalla mætti efnahagslegan þátt frumvarpsins, þ.e. að draga úr fjárhagslegum skerðingum og draga þannig úr fjárhagslegum hindrunum sem felast í tekjutapi þeirra sem hyggjast fara í orlof. Hugsunin við endurskoðunina byggist þannig á þeirri trú að með því að hafa ósveigjanlegri reglur um tímalengd orlofs hvors foreldris þá verði stigið skref nær jafnri töku fæðingarorlofs. 3. minni hluti er ekki sannfærður um að frumvarpið nái þeim árangri, sérstaklega í ljósi þeirra takmörkuðu breytinga sem gerðar eru á reglum um greiðslur til foreldra í fæðingar- og foreldraorlofi. Þar má sérstaklega nefna ákvæði um fæðingarstyrk, þ.e. lágmarksgreiðslur til foreldra í orlofi, ákvæði um hámark greiðslna sem og hlutfall þeirra af tekjum. Samkvæmt gildandi lögum hafa foreldrar hvort um sig sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs í allt að fjóra mánuði vegna fæðingar, frumættleiðingar eða töku barns í varanlegt fóstur. Sá réttur er ekki framseljanlegur. Að auki eiga foreldrar sameiginlega rétt á tveimur mánuðum til viðbótar sem annað foreldrið getur tekið í heild eða foreldrar skipt með sér. Þessi skipting var leidd í lög með lögum nr. 149/2019, þegar fæðingarorlof var lengt úr níu mánuðum í tíu.

Fyrir þá breytingu var skipting með þeim hætti að hvort foreldri um sig átti rétt á þriggja mánaða orlofi, en þremur mánuðum mátti skipta á milli foreldra eða annað foreldrið taka í heild. Með frumvarpi þessu er heildartímabil fæðingarorlofsins lengt í tólf mánuði og því ber að fagna. Varðandi skiptingu er lagt til að foreldri eigi sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs í allt að sex mánuði hvort um sig, en að einn mánuður verði framseljanlegur til hins foreldrisins. Þannig er minnsti mögulegi sjálfstæði réttur foreldris fimm mánuðir en mesti mögulegi réttur þess sjö mánuðir.

Þá verði með því einnig tryggt að barn njóti samvista með báðum foreldrum sínum á fyrstu mánuðum lífs. 3. minni hluti tekur undir mikilvægi þessa og styður breytingar í þá veru. Í umræðum um rétt foreldra til fæðingarorlofs og skiptingu þess milli foreldra verður þó að hafa í huga mikilvægi þess að réttur barnsins sé hafður í forgrunni við ákvarðanatöku og gangi þar jafnvel framar rétti foreldranna. Allar ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda sem varða börn skulu byggðar á því sem er börnum fyrir bestu. Þá grunnreglu er að finna í áðurnefndri 3. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem Ísland hefur lögfest. Þegar rætt er um það sem í frumvarpi þessu er nefnt „réttur foreldra“ verður því raunar að horfa á hann með augum barnsins, þ.e. réttur barnsins til að eiga tíma með foreldrum sínum í fæðingarorlofi á fyrstu mánuðum og árum lífsins. Þegar stigin eru skref að auknu jafnrétti má það því ekki koma niður á högum barnsins sem foreldrarnir fara í orlof vegna. Það fyrirkomulag sem lagt er til í frumvarpinu varðandi skiptingu fæðingarorlofsréttar getur vissulega stuðlað að auknum samverutíma í vissum kringumstæðum og jafnvel í flestum. Þannig verður skipting jafnari þegar báðir foreldrar nýta sjálfstæðan rétt sinn til fulls. Með því að minnka sameiginlegan rétt foreldra og auka sjálfstæðan rétt má þannig stýra foreldrum í átt að jafnari skiptingu fæðingarorlofs. Ákvörðun um slíka stýringu verður þó ekki tekin nema að vel ígrunduðu máli og þannig að hún styrki jafnframt rétt barnsins. Í ákvörðun um aukna stýringu og minni sveigjanleika felst skerðing á sjálfsákvörðunarrétti fjölskyldna og verður slík ákvörðun aðeins talin réttmæt ef vissa er um að skerðingin sé nauðsynleg til að ná fram markmiðum um bættan hag barnsins. Þriðji minni hluti telur mikilvægt að standa vörð um og styrkja sjálfstæðan rétt hvors foreldris fyrir sig til fæðingarorlofs. En á sama tíma er mikilvægt að taka tillit til þeirra fjölmörgu einstaklinga sem sjá sér ekki fært að nýta sinn sjálfstæða rétt. Staðreyndin er sú að aðstæður fólks eru mjög mismunandi og alls ekki víst að öll börn muni njóta þeirra tólf mánaða sem lagt er upp með að verði venjan í fæðingarorlofi. Það fyrirkomulag sem lagt er til að tekið verði upp í frumvarpinu er því í sjálfu sér ósveigjanlegt og tekur ekki tillit til aðstæðna allra fjölskyldna. Hægt er að gera sér í hugarlund fjölmörg dæmi í því fyrirkomulagi sem frumvarpið leggur til þar sem barnið muni njóta minna en tólf mánaða orlofs, jafnvel einungis sjö. Þar má sem dæmi nefna einstætt foreldri þar sem hitt foreldrið hefur takmarkaðan áhuga á að taka þátt í uppeldi barnsins án þess þó að ákvæði 9. gr. eigi við.

einnig fjölskyldur þar sem annað foreldri er með lágar tekjur en hitt með tekjur sem eru umfram þak greiðslna úr sjóðnum, slíkt tekjufall gæti reynst fjölskyldunni of mikið. Vinnuaðstæður annars foreldrisins gætu þýtt að það telur sér ekki fært að nýta orlofsrétt sinn, til viðbótar við öll þau foreldri sem kunna að vera í réttindalausu umhverfi vegna takmarkaðra tækifæra sinna. Ekki verða teljandi talin þau dæmi þar sem foreldri sjá sér ekki fært að fullnýta 12 mánuði vegna þess ósveigjanleika sem finna má í frumvarpinu. En ljóst er að þrátt fyrir markmið um aukið jafnrétti getur þessi ósveigjanleiki komið niður á hag barna. Það sem meira er, líkur eru á að halla muni á þau börn sem búa við ótryggar félagslegar aðstæður, með einstæðu foreldri, eða á tekjulágum heimilum. 3. minni hluti telur því ekki standa nægilega góð rök til þess að hið nýja fyrirkomulag verði lögfest á þann hátt sem lagt er til. Leggur 3. minni hluti því fram breytingartillögu þess efnis að skipting fæðingarorlofsins verði hlutfallslega sú sama og var í lögum um fæðingar- og foreldraorlof fyrir gildistöku breytingalaga, nr. 149/2019,

Fjárhæð fæðingarstyrks samkvæmt 38. gr. er skilgreind að lágmarki 83.233 kr., en til foreldris í fullu námi aldrei lægri en 190.747 kr. Ef markmiðið er að tryggja foreldrum möguleika á að njóta réttar til fæðingarorlofs hlýtur að vera nauðsynlegt að tryggja að fjárhæð styrksins sé þannig að öllum sé kleift að lifa af henni, ellegar neyðist foreldri til að afla sér tekna með öðrum hætti og þá jafnvel sleppa töku fæðingarorlofss, sem eins og áður segir kemur niður á barninu.

Leggur 3. minni hluti því til að hækka lágmark fæðingarstyrks þannig að hann endurspegli lágmarkslaun samkvæmt almennum kjarasamningum. Í 23. gr. er fjallað um mánaðarlegar greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði til starfsmanns. Samkvæmt greininni nema þær 80% af meðaltali heildarlauna og/eða reiknaðs endurgjalds starfsmanns eða þess sem er sjálfstætt starfandi. Þegar einstaklingar verða fyrir 20% tekjuskerðingu hefur það áhrif á getu þeirra til þess að vera í fæðingarorlofi. Á þetta sérstaklega við þegar um fjölskyldur er að ræða þar sem lítið er um afgangsráðstöfunarfé. Ef tekjur fjölskyldunnar eru með þeim hætti að þær dugi bara rétt svo fyrir kostnaði segir það sig sjálft að það kann að hafa verulega hamlandi áhrif á getu viðkomandi til að fara í fæðingarorlof til lengri tíma. Sést þetta best af þeirri staðreynd að nýting á réttinum til fæðingarorlofs er hvað minnst hjá þeim hópum sem eru með lægstar tekjurnar, á það verður að horfa, virðulegi forseti, — og á það bæði við um mæður og feður. Að sama skapi getur slík skerðing haft neikvæð áhrif á markmið um jafnrétti kynjanna, sérstaklega þar sem með þessu er búinn til hvati fyrir einstaklinga því kyni sem alla jafna hafa hærri laun til að taka minna fæðingarorlof. Kynbundinn launamunur er í dag um 10% og konur því líklegri til að taka lengra fæðingarorlof þegar það leiðir til minni tekjuskerðingar en karlar. 3. minni hluti leggur áherslu á nauðsyn þess að vinna að markmiðinu um jafnrétti kynjanna og að stuðla að því að taka fæðingarorlofs sé með hvað jöfnustum hætti.

Nauðsynlegt er einnig að víkja að hámarki greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði samkvæmt 24. gr. en samkvæmt þeirri grein er hámarkið 600.000 kr. Þess skal getið að meðallaun ársins 2019 voru samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands 754 þús. kr. Það er því ljóst að laun foreldris í fæðingarorlofi byrja að skerðast um leið og það nær meðallaunum, og miklu fyrr ef viðmiðunarhlutfall samkvæmt 23. gr. er hækkað úr 80%. Ef markmiðið er að tryggja að börn njóti samvista við foreldra sína á fyrstu mánuðum lífs er ljóst að rýmka verður skilyrði greiðslna þannig að mögulegar tekjur í fæðingarorlofi endurspegli í það minnsta meðallaun. Neikvæðir efnahagslegir hvatar geta dregið verulega úr líkum á að tekjuhærri foreldrar taki fæðingarorlof. Leggur 3. minni hluti því til að hámark greiðslna úr sjóðnum verði hækkað til samræmis við meðallaun. Með þessu er einnig hægt að koma sérstaklega til móts við fjölskyldur þar sem annar aðilinn er tekjulægri og hinn tekjuhærri og hægt að auka líkurnar á jafnari töku orlofs í slíkum tilfellum. Með framangreindum tillögum má fjarlægja flesta efnahagslega hvata fyrir einstaklinga af einu kyni til að taka fæðingarorlof umfram annað,

Það er ekki hægt að horfa fram hjá læknisfræðilegum þáttum meðgöngu og muni kynjanna þar á. Síðasti mánuður meðgöngu er í langflestum tilfellum erfiður líkamlega á einn eða annan hátt. Þannig hafa umsagnaraðilar bent á mikilvægi þess að í lögum um fæðingarorlof sé ákvæði um mæðraorlof. Í mæðraorlofi felst réttur kvenna til að fara í orlof frá 36. viku meðgöngu án þess að sá tími dragist frá réttindum eftir fæðingu, enda myndi sá tími dragast frá þeim tíma sem foreldri hefði með barninu og hefði þá áhrif á það. Samkvæmt 2. mgr. 8. gr. hefur foreldri rétt til að hefja töku fæðingarorlofs allt að einum mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag en sá tími telst hluti fæðingarorlofsins. Það verður að teljast óheppilegt fyrirkomulag þar sem þannig er gengið á samverutíma barns — eins og ég kom inn á hér rétt áðan — með foreldrum þegar orlofstaka hefst fyrir fæðingu barns. Sambærilegt ákvæði er að finna í gildandi lögum um fæðingarorlof og er framkvæmdin raunar miklu oftar sú að konur fái veikindavottorð vegna þeirra fjölmörgu fylgikvilla sem fylgt geta jafnvel eðlilegri meðgöngu og fari þannig í veikindaleyfi að læknisráði fremur en að skerða eigin orlofsrétt.

Eins og umsagnaraðilar hafa bent á er það mikilvægt fyrir heilsu barnshafandi kvenna og barnanna sem þær bera að þær geti farið í orlof við 36 vikur ef þær telja sig hafa þörf á því án þess að skerða samvistartíma barns og foreldris eftir fæðingu. Það kom eins fram hjá umræddum fæðingarlækni að á Norðurlöndunum

vegna þessara læknisfræðilegu þátta meðgöngu sem aftur á móti eru þó ekki veikindi. Þannig fengju þær næga hvíld fyrir fæðinguna og gætu sinnt umönnun barnsins eftir fæðingu. Sumar mæður, sérstaklega þær sem eru í störfum sem fela í sér líkamlega áreynslu, geta haft mikla þörf fyrir snemmbúið orlof en í frumvarpinu eru engin úrræði fyrir þær. Ekki er víst að allar þeirra eigi auðvelt með að taka veikindaleyfi og því mun öruggara að kveða skýrt á um rétt þeirra til orlofs frá og með 36. viku meðgöngu í lögum. Þær sem teldu sig ekki hafa þörf fyrir slíkt gætu auðvitað unnið áfram eins lengi og þær vildu. Mörg nágrannalanda Íslands hafa þegar tekið upp mæðraorlof og bjóða mæðrum upp á slíkt úrræði. Réttast væri að Ísland gerði slíkt hið sama, mæðrum og börnum þeirra til hagsbóta.

Ég ætla að fara yfir lokaorðin. Markmiðið um jafnrétti er mikilvægt en því verður að ná með aðgerðum sem tryggja á sama tíma hámarkssamvistartíma barns og foreldris á fyrstu mánuðum ævi barns. Ósveigjanleg kerfi sem byggjast á nákvæmri stýringu eru ólíkleg til að henta þörfum allra og eru því ólíkleg til að ná settu markmiði, nema að einhverju takmörkuðu leyti. Réttara er að fjarlægja reglur sem leiða til tekjuskerðinga — aftur, kröftuga efnahagslega hvata með þessu sem raunverulega mæta markmiðunum, við vitum að það myndi stórlega hjálpa markmiðunum og tryggja að fjölskyldur séu jafn vel settar fjárhagslega, óháð fæðingarorlofstöku. Þannig væri besta lausnin sú að veita foreldrum fullt frelsi til að ráðstafa fæðingarorlofsrétti sín á milli

má ná markmiðinu um jafnrétti, tryggja samverutíma barns og foreldra og á sama tíma gæta þess að fjölskyldur falli ekki utan kerfisins og að allar fjölskyldur fái notið sömu réttinda. Í framhaldinu væri réttast að grannt yrði fylgst með framvindu mála og árangur þeirra breytinga sem gerðar yrðu við efnahagslegu þættina mældur. Það myndi stuðla að því markmiði að auka mætti sveigjanleika enn frekar í framtíðinni ef í ljós kæmi að þeir hvatar einir og sér

fyrir foreldra til að geta tekið þessa ákvörðun innan veggja heimilisins en ekki yfirstýrt af ríkisvaldinu um hvenær, hversu lengi og hver tekur orlof til þess að verja tíma sínum með nýfæddu barni. En

og það er tími eftir til að gera fleiri breytingar á þessu mikilvæga máli samfélagsins. Ég mun halda áfram að leggja mitt af mörkum innan hv. velferðarnefndar til að ná þeim markmiðum sem við viljum sjá sem samfélag í þessum efnum.

síðan eftir fæðingu og þá með þeim skerðingum og öðru sem þar væri? Eða hugsar þingmaðurinn sér að þetta meðgönguorlof væri með sömu réttindum og sömu launum og veikindaréttur er í dag?

það yrðu engar skerðingar, sérstaklega ekki í gólfinu hvað þetta varðar. Þannig að nei, í fullkominni veröld væri þetta raunverulega einn mánuður í viðbót, en hann væri þá fyrir

hafa um þetta mál. Flestir eru sammála um hvað er gott í því. Kynjajafnrétti er gott, sveigjanleiki er góður og ég held það skilji allir rök hvers annars í þessu máli þegar á botninn er

Ég veit alla vega að mér leið þannig á sínum tíma að ég væri hraust og gæti unnið alla meðgönguna. Ég vildi einhvern veginn ekki sýna fram á að ég þyrfti að hverfa frá fyrr en fæðingarorlofið tæki gildi. gildi. Ég held að við þurfum aðeins að hugsa þessar vangaveltur betur. Ef aðstæður eru þannig að konan á erfitt með að sinna vinnu sinni þá er vinnuveitanda auðvitað skylt að koma til móts við hana eins og kostur er með því að breyta háttum á vinnustað og annað. Nú hygg ég að margar konur fái skrifaðan veikindarétt á síðustu vikunum en það er oft hlutaréttur líka. Oft er það þannig að konur minnka við sig vinnu.

að þetta snýr að konum á barneignaraldri, konum á vinnumarkaðnum sem hafa þann líffræðilega möguleika að fjölga mannkyni.

og ég get alveg skilið orðræðuna sem lýtur að því að við eigum að auka frelsi fjölskyldunnar. Ég skil það mjög vel. Mér þykir samt sú orðræða oft og tíðum

það verði alltaf þannig að konan sé ófrísk, gangi með og fæði og einhvern veginn væru það rök fyrir því að konan ætti rétt á stærri hluta fæðingarorlofsins. Ég verð að segja að þessu sjónarmiði er ég ekki sammála þegar við erum komin með alla vega sex mánuðina. Ég skil það og það er auðvitað þannig að sú sem fæðir barn á að vera frá alla vega fyrstu tvær vikurnar. Fyrstu tvær vikurnar, jafnvel upp í mánuð, er bara viðurkenndur sængurlegutími.

Það er horft út frá vinnumarkaðsmálum kvenna og út frá stöðu þeirra á vinnumarkaði. Við erum öll alveg hjartanlega sammála um að það er rosalega mikilvægt að laga og leiðrétta alla þá hluti sem leiða til þess að það hallar á konurnar. Það er gjörsamlega fáránlegt

Fyrst og fremst verðum við og eigum að treysta foreldrunum. Við eigum að treysta þeim fyrir

eru þetta peningar sem skila sér. Þetta eru peningar sem við eigum að sjá til að allir fái

þennan hluta sem varð undir í pólitísku hanaati, pólitískum hanaslag stjórnarflokkanna síðustu daga. Þetta fína frumvarp er afurð vinnu sem hófst í september 2019 en þá skipaði félags- og barnamálaráðherra samstarfshóp til heildarendurskoðunar laga um fæðingar- og foreldraorlof. Í þeim hópi áttu sæti fulltrúar frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, BSRB, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, félagsmálaráðuneyti, fjármála- og efnahagsráðuneyti, Samtökum atvinnulífsins og Vinnumálastofnun. Hlutverk hópsins var að endurskoða lög um fæðingar- og foreldraorlof í heild sinni og vinna að frumvarpi að nýrri heildarlöggjöf í tilefni þess að í ár eru 20 ár liðin frá gildistöku laganna. Mér þykir mikilvægt að halda því til haga.

Fyrir lögin sem voru sett árið 2000 og skutu Íslandi ekki bara til nútímans heldur inn í framtíðina tóku einungis mæður sitt fæðingarorlof, sem undir lokin var orðið sex mánuðir, ekki allar mæður, það var ekki einu sinni svo gott. Árið 2001 urðum við konan mín mæður þegar ég fæddi tvíburadætur okkar. Ég var á þeim tíma í námi og hin móðirin átti engan rétt. Það var framsýni og velvild vinnuveitanda hennar, Styrmis Gunnarssonar, þáverandi ritstjóra Morgunblaðsins, sem gerði að verkum að konan mín, móðir nýfæddra tvíbura, átti þess kost að vera heima með börnunum okkar fyrstu mánuðina.

mikið að vísu, en lítið sem ekkert af þeim tíma sem foreldrar geta skipt á milli sín. Tölfræðin talar einfaldlega sínu máli. Í ágúst 2018 stóð orlofið í

Sú skipting stóð í íhaldssamari hluta þingsins og í íhaldssama hluta stjórnarmeirihlutans. Nú stöndum við aftur hér, aftur að ræða það að bakka frá upphaflegum tillögum. Aftur hefur íhaldsarmur ríkisstjórnarinnar sýnt styrk sinn,

fjóra, þ.e. að minnka sjálfstæðan rétt niður í fjóra mánuði. Þetta er málamiðlun og við skulum hafa það á hreinu að þetta er ekki málamiðlun þingsins endilega, þetta er málamiðlun innan ríkisstjórnarflokkanna. Það er meiri hluti ríkisstjórnarinnar sem talar um málamiðlun meðal ríkisstjórnarflokkanna á meðan við hin sitjum og horfum á í forundran. Reynslan sýnir okkur síðan að það er tekjuhærra foreldrið sem mun í rúmlega 90% tilfella ekki ekki nýta sameiginlega réttinn. Það er verulega miður og mér þykir leitt að jafnréttissinnaðir flokkar á borð við VG og Framsókn hafi ekki staðið fast á sínu. Mér þykir leitt að tal um valfrelsi í orði hafi orðið ofan á, á kostnað valfrelsis á borði, raunverulegs valfrelsis, og að sýndarmennskan hafi unnið.

Það er tómt mál að tala um raunverulegt frelsi hér þegar leikreglurnar eru þannig að þær fela í sér skekkju. Faðir sem er litinn hornauga í vinnu þegar hann sýnir áhuga á að fara í fæðingarorlof sem hann þarf ekki að fara í hefur ekki raunverulegt val.

Okkur ber jú að gera það sem er börnunum fyrir bestu. Staðreyndin er sú að í 50 ár var fæðingarorlof með lögum bundið við konur og með þeirri miðstýringu festu

Valfrelsi er tálsýn á meðan samfélagslegur þrýstingur er mikill og byggist á sögulegri miðstýringu ríkisins.

og styðja að foreldri verði heimilt að framselja einn mánuð af sjálfstæðum rétti sínum til hins foreldrisins, styðja frumvarpið eins og það er lagt fram án málamiðlunarbreytingartillögu meiri

forseti. Fjölmargir þeirra sem sendu inn umsagnir við málið og mættu á fund velferðarnefndar bentu á að nauðsynlegt væri að hækka greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði, m.a. til að ná því markmiði að báðir foreldrar nýttu sér rétt sinn til fæðingarorlofs og að réttur barnsins til að eyða tíma með báðum foreldrum væri uppfylltur. Ástæðan er einföld, kynbundinn launamunur er enn þá staðreynd, því miður. Það er skiljanlegt að tekjuhærra foreldrið, sem er mun oftar faðirinn þegar foreldrar eru gagnkynhneigðir, taki síður valfrjálsan hluta fæðingarorlofsins. Það er alþekkt staðreynd að fjárhagur heimila vegur þungt í allri ákvarðanatöku, þar á meðal þessari. Háar greiðslur auka líkur á því að tekjuhærra foreldrið nýti sér sjálfstæðan rétt sinn að fullu og taki jafnframt hluta af sameiginlega réttinum. Í ljósi staðreynda um kynbundinn launamun myndu hærri fæðingarorlofsgreiðslur líklega hvetja fleiri feður til að taka lengra fæðingarorlof sem myndi stuðla að jafnari stöðu karla og kvenna á vinnumarkaði og inni á heimilum og tryggja betur rétt barna til að njóta samvista við báða foreldra. Hærri greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði bæta upp gallana við báðar leiðir

Ég styð raunverulegt valfrelsi á sem flestum sviðum. Þess vegna hef ég, ásamt félögum mínum í Viðreisn, lagt fram breytingartillögu sem, ef samþykkt verður, er mikilvægt og sterkt spor í þá átt að stuðla að raunverulegu jafnrétti og raunverulegu valfrelsi foreldra varðandi töku fæðingarorlofs. Tillagan er einföld. Hún felur í sér að hámarksfjárhæð greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði verði hækkuð úr 600.000 kr. í 800.000 kr. á mánuði. Þar er miðað við meðaltal heildarlauna fullvinnandi karla sem er rúmlega 150.000 kr. hærra en meðaltal launa fullvinnandi kvenna. Sú hækkun mun bæta stöðu allra nýbakaðra foreldra og tryggja börnum aukna umgengni við báða foreldra. Því til viðbótar hef ég lagt fram tillögu um að lágmarksfjárhæð greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði verði hækkuð úr ríflega 83.000

Kostnaðaraukinn við þessar breytingar yrði rétt rúmlega 1,2 milljarðar kr., reiknað út frá fjölda fæddra barna síðustu ár. Nánar tiltekið er áætlaður kostnaðarauki 1,2 milljarðar ef hámarksgreiðslur yrðu hækkaðar úr 600.000 í 800.000.

þau fjölmörgu mál sem hér hafa verið lögð fram undanfarið til að bæta stöðu fólks í tengslum við kórónuveirufaraldurinn eru milljarðarnir orðnir ansi margir sem við fjöllum um. En hér erum við að hugsa til lengri tíma. Þetta mál tengist ekki kórónuveirufaraldrinum. Við erum að hugsa þetta til lengri tíma. Í því tilliti eru þetta ekki þær fjárhæðir sem allt veltur á, ekki slíkar fjárhæðir að ekki sé hægt að verja þeim í að bæta úr þessari stöðu. Þetta er mikilvægt skref, nauðsynlegt reyndar, í þá átt að tryggja raunverulegt valfrelsi, ekki sýndarfrelsið sem íhaldsöflin kalla eftir heldur raunverulegt valfrelsi. Þetta er rétt skref í þá átt að búa til þær aðstæður að réttur foreldra til að sinna barni sínu sé jafn, að réttur barns til að njóta samvista við báða foreldra sé tryggður. Þetta er rétt skref í þá átt að tryggja að einstaklingsrétturinn sé virtur, að enginn, ekki vinnuveitandi, ekki fjárhagsáhyggjur, ekki gamall úreltur kúltúr, ekkert af þessu, taki af einstaklingi, hvers kyns sem hann er, réttinn til að nýta dýrmætan fæðingarorlofstíma með barni sínu.

hvort skrefið er stórt eða lítið. Það sem skiptir máli er að þetta er skref í ranga átt. Þetta er skref til baka, þetta er bakslag. Þetta bakslag verður hins vegar sýnu minna, þynnist jafnvel vonandi út, verði tillaga Viðreisnar um hækkun hámarksgreiðslna og lágmarksgreiðslna samþykkt. Ég vona að framsýn jafnréttisöfl á þingi, sama hvar í flokki þau standa, tryggi að svo verði.

Mig langar til að koma inn á nokkur atriði sem við í Miðflokknum leggjum áherslu á í tengslum við þetta frumvarp og síðan um leið að gagnrýna að nokkru marki þau sjónarmið sem koma fram í nefndaráliti meiri hluta og breytingartillögu hans, eða kannski sérstaklega það sem vantar að mínu mati í breytingartillögur meiri hluta hv. velferðarnefndar. Það er auðvitað svolítið skrýtin staða að finna börn

Við höfum ýmsar aðrar leiðir til að vinna að vinnumarkaðsúrræðum ef vilji er til þess en við í Miðflokknum teljum að hagsmunir barnsins eigi að vera í fyrsta, öðru og þriðja sæti þegar kemur að því að ákvarða með hvaða hætti þessar reglur eru formaðar. Í þeim efnum teljum við skynsamlegast að foreldrum sé treyst til að ráðstafa þessum 12 mánuðum eins og þeir telja best fyrir fjölskylduna, fyrir barnið og þroska þess og velsæld.

Annað sem við leggjum til og teljum skipta gríðarlega miklu máli er að tímalengd orlofsins verði 24 mánuðir en ekki 18 eins og frumvarpið gerir ráð fyrir.

Við í Miðflokknum teljum einfaldlega ekki skynsamlegt að þrengja þennan kost svo mikið hvað tímarammann varðar að þessa 12 mánuði þurfi að nýta að fullu á 18 mánaða tímabili. Við teljum skynsamlegt að horft sé til 24 mánaða tímabils og við leggjum það til í breytingartillögunni.

Þetta hljómar allt eins og hálfgerð hrossakaup eða friðþæging eða vopnahlé, eða hvað við köllum það, milli ríkisstjórnarflokkanna sem greinilega sjá þessa hluti með ólíkum augum.

Lýðræðisleg þátttaka ungs fólks og komandi kynslóða er oft nefnd á tyllidögum. Með þeim tillögum sem liggja fyrir Alþingi er ekki hlustað á vilja ungs fólks sem mun búa við þessa löggjöf, þeim er ekki treyst og þau eru ekki virt fyrir að hafa önnur gildi í garð fjölskyldu og jafnréttis en eldri kynslóðir sem tala fyrir þessu frumvarpi og vilja hafa vit fyrir þeim sem yngri eru.“

Það virðist hafa orðið sátt um það hjá hv. meiri hluta velferðarnefndar að útfæra þetta á endanum sem níu, þrír, sem væri þá væntanlega fjórir og hálfur, fjórir og hálfur, þrír. Við í Miðflokknum erum bara á móti því að þvæla málið með þessum hætti. Við viljum að þetta sé einfalt og gegnsætt og að hagsmunir barnsins séu í algerum forgangi.

hefur verið talað skýrt fyrir auknum sveigjanleika. Ég held að við ættum að hlusta á þessi sjónarmið og draga úr forsjárhyggjunni sem hér er alltumlykjandi.

Í umsögn landlæknisembættisins er sérstaklega bent á að aðrar Norðurlandaþjóðir hafi mun meiri sveigjanleika í sínum fæðingar- og foreldraorlofslögum það sem boðað er í þessu frumvarpi. Aftur finnum við okkur á sama stað og með svo mörg önnur mál undanfarin misseri, þar af eitt umdeilt sem við munum ræða í lokaumræðu á morgun, það er eins og við séum í einhverju kapphlaupi við að láta forræðishyggjuna ráða sem mestu og stýra þeim

Þetta er það sem ég vildi segja um frumvörpin tvö hvað stóru myndina varðar. Mig langar til að fagna sérstaklega einu atriði sem er lagað í þessu frumvarpi.

„Að mati meiri hlutans er um að ræða mikilvæga réttarbót fyrir einstæða foreldra þar sem þau tilvik þar sem annað foreldrið getur fengið allan fæðingarorlofsréttinn eru útvíkkuð frá gildandi lögum. Réttur barns til að njóta allt að 12 mánaða fæðingarorlofs, þegar einungis annað foreldrið getur nýtt rétt sinn til töku fæðingarorlofs, er þannig tryggður.“ Ég vil fagna þessu sérstaklega og bara halda því til haga að þarna er verið að færa núverandi regluverk til betra horfs hvað þetta varðar.

„Til þess að mæta sjónarmiðum um aukinn sveigjanleika á töku orlofs og ráðstöfun foreldra sín á milli leggur meiri hlutinn hins vegar til að foreldri verði heimilt að framselja allt að sex vikur af sjálfstæðum rétti sínum til hins foreldrisins.“ Þarna er beinlínis á ferðinni afturför frá því sem nú er hvað svigrúm til ráðstöfunar varðar. Þrátt fyrir að heildarfjöldi mánaða sem til ráðstöfunar eru fari úr tíu í 12 er

frá hægri til vinstri yfir miðjuna. Þá verður það óttalegur moðreykur oft og tíðum. Það virðist hafa orðið raunin í þessu tilviki. Mig langar að endingu að ítreka sjónarmið okkar um að hagsmunir barnsins eigi alltaf að vera í algjörum forgangi í máli sem þessu. Við í Miðflokknum munum leggja fram breytingartillögu á morgun sem gengur út á það að foreldrar hafi fullan rétt til að ráðstafa 12 mánuðunum sín á milli eftir því sem hentar hverri fjölskyldu.

gr. segir, með leyfi forseta: „Réttur til fæðingarstyrks vegna fæðingar barns stofnast við fæðingu barnsins og fellur niður þegar barnið nær 24 mánaða aldri.“ Það má vera að þarna hafi ég mislesið og verið að horfa til tillögunnar eins og hún var í skýrslu

sé þarna á ferðinni misskilningur hjá mér. En það mun ég skoða sérstaklega. En eins og ég segi, 24 mánaða tillagan er hérna varðandi 26. og 27. gr. hjá okkur en ég mun skoða þetta sérstaklega og þakka þakka hv. þingmanni fyrir þessa ábendingu en bara ítreka að meginatriðið í sjónarmiðum okkar er auðvitað það að að 12 mánuðirnir verði að fullu til skipta eftir vilja foreldra.

Virðulegi forseti. Það mál sem hér er til umræðu í kvöld, og að mér sýnist fram á nótt, er í senn grundvallarlöggjöf um stuðning við foreldra og grundvallarlöggjöf um jafnrétti kynjanna. Það frumvarp sem kom upphaflega fram frá hæstv. félags- og barnamálaráðherra var einmitt í þessum anda, löngu tímabær lenging orlofs í 12 mánuði, sem er jákvætt og þarft skref. Frumvarpið speglaði um leið framsækna jafnréttispólitík. En síðan þá hefur margt gerst og átakalínurnar hafa orðið skýrar

að hér sé fólk sem trúir því að framseljanlegt fæðingarorlof merki það sama og frelsi. Það er mikill misskilningur og virðir algerlega að vettugi það grundvallaratriði að kynin búa við ólíkan veruleika, ólíkar kröfur og ólíkar aðstæður

að sama dag og hæstv. forsætisráðherra fagnaði nýjum jafnréttislögum þá séum við hérna inni í þessum barningi um þetta mál, þ.e. hvað varðar skiptingu fæðingarorlofs. Skiptingin er algjört grundvallaratriði fyrir jafnrétti kynjanna og stöðu kynjanna á vinnumarkaði, stöðu kynjanna inni á heimilunum, stöðu kynjanna sem foreldra. Ég vil nefna að staða ungra kvenna á vinnumarkaði er sú sem hún er á Íslandi í dag vegna þess að hér á landi hafa verið markvissar aðgerðir, markviss lagasetning, til að stuðla að jafnrétti og staða ungra karlmanna er á Íslandi sú sem hún er vegna löggjafar eins og þessarar. Sú var tíðin að feður voru einfaldlega ekki inni í myndinni varðandi eiginlegt hlutverk sem foreldrar inni á heimilum, sem hefur síðan haft áhrif á réttarstöðu þeirra, t.d. í forsjármálum, og allt helst þetta í hendur.

Ísland trónir efst á lista Alþjóðaefnahagsráðsins yfir kynjajafnrétti. Það höfum við gert í rúman áratug og af því getum við og eigum að vera stolt. En þessi staða getur auðvitað leitt til þess, og mér sýnist að hún leiði til þess, að hér trúa því einhverjir að við séum komin í höfn hvað varðar kynjajafnrétti og þetta erum við að heyra, eins og ég segi, hér í kvöld í umræðunni en ekki aðeins frá hefðbundnum röddum heldur frá fulltrúum ótrúlegustu flokka. Í því sambandi held ég að við ættum að staldra við og spyrja einfaldlega: Hver er staða jafnréttis kynjanna á Íslandi?

Kannski er það tilviljun. Kynjahlutfall í dómstólum og Hæstarétti hefur alltaf verið konum í óhag og þess vegna skiptir nýleg skipun tveggja kvenna í Hæstarétt miklu. Kynbundinn launamunur er og hefur verið vandamál á Íslandi rétt eins og annars staðar í heiminum. Forstjórar í fyrirtækjum eru í miklum meiri hluta karlmenn þótt við séum með lög um kynjakvóta í stjórnum. Konur hafa samt ekki komist á toppinn. Staðan á Íslandi í jafnréttismálum er vissulega mjög góð og góð í samanburði við önnur ríki. En þegar við rýnum sviðið, t.d. hvað varðar stöðu kvenna á vinnumarkaði og um launamun þá blasir við að kynjajafnrétti hefur ekki náðst. Þess vegna skiptir svo miklu máli að halda fast í það að veita báðum foreldrum sjálfstæðan rétt til töku fæðingarorlofs. Vissulega erum við ansi nálægt því í þessu frumvarpi og það er í sjálfu sér og vitaskuld gleðilegt. Ég hefði viljað sjá okkur ganga lengra þar. Því má nefnilega ekki gleyma að hinn góði árangur Íslands í jafnréttismálum náðist ekki bara fram með tímanum. Tíminn hefur ekki leitt okkur hingað, ekki biðin heldur, við náðum þeim góða árangri með baráttu og þar held ég að löggjafinn geti klappað fyrir sjálfum sér með því að viðurkenna það að hluti af þeim góða árangri sem Ísland státar af stafar af framsækinni lagasetningu. Við eigum framsækin fæðingarorlofslög,

Allt þetta regluverk hefur sama tilgang og markmið: Að búa til samfélag þar sem jafnrétti ríkir. Í því ljósi ættum við að horfa á frumvarp um fæðingarorlof sem Alþingi hefur nú til meðferðar, þessa löggjöf sem lengir fæðingarorlof foreldra og tryggir báðum foreldrum sjálfstæðan rétt til orlofs í þeim tilvikum þar sem tveir foreldrar eru til staðar.

þriggja mánaða sjálfstæður réttur til fæðingarorlofs. Lögin voru þýðingarmikil réttarbót fyrir karlmenn og fólu í sér viðurkenningu á mikilvægu hlutverki þeirra sem hafði vantað af hálfu löggjafans. Það eru 20 ár síðan Það eru 20 ár síðan og ég fór að rýna það hvernig textinn leit út á sínum tíma. Þó að 20 ár séu í sjálfu sér ekki langur tími þá er áhugavert að sjá og rifja upp að fyrir 20 árum síðan náði þessi löggjöf ekki til foreldra sem eru af sama kyni. Tvær mæður áttu ekki sameiginlegt fæðingarorlof og það er, verð ég að viðurkenna, ótrúleg tilhugsun í dag að svo hafi verið. Öll Norðurlöndin hafa fært foreldrum 12 mánaða fæðingarorlof og þessi breyting er þess vegna bæði tímabær og mjög jákvæð. Ísland hefur rekið lestina að þessu leyti. Í Svíþjóð er fæðingarorlof reyndar 15 eða 16 mánuðir, ég man nú ekki hvort það er og í mínum huga ætti það að vera markmiðið til lengri tíma litið, að þeir foreldrar sem það vilja gæti fengið lengra fæðingarorlof en 12 mánuði. Í því felst stuðningur við barnafólk og heilbrigð fjölskyldupólitík að mínu mati. En það er framtíðarmúsík og ekki tímabær umræða og ekki raunhæf út frá efnahagslegum aðstæðum okkar núna. Núna skiptir hins vegar miklu máli að tekjuhámarkið verði hækkað því að ég trúi því, og það styðja nú gögn, að ef fjölskyldur fengju betri stuðning myndu flestir foreldrar vilja fullnýta sér það fæðingarorlof sem þeim býðst. Hámarksgreiðsla fæðingarorlofs núna er 65% af meðalheildarlaunum karlkyns sérfræðinga með háskólamenntun en 80% af meðalheildarlaunum kvenna í sama flokki. Það er mikilvægt að hækka tekjuhámarkið þannig að fjölskyldur verði ekki fyrir miklu tekjufalli við það að nýta þennan rétt. Hvatinn er vitaskuld í þá áttina að kona taki meira út frá þeim veruleika að meðalheildarlaun karla eru oft hærri en kvenna. Getur kannski verið að þeir og þau sem tala fyrir því að fæðingarorlofið eigi að vera framseljanlegt að fullu séu þessarar skoðunar, einfaldlega vegna þess að það kostar fjölskyldur minna að tekjulægra foreldrið taki lengra fæðingarorlof,

þarf tekjumarkið að verða hærra þannig að fjölskyldur sjái sér fært að taka fullt fæðingarorlof. Það er vitaskuld líka í þágu barna að foreldrar láti ekki hluta fæðingarorlofsins niður falla. Þess vegna finnst mér eðlilegt markmið að styðja betur við foreldra, betur við barnafólk, með því að hækka tekjuhámarkið

Viðreisn talar fyrir því og leggur fram tillögu í þá veruna að hækka tekjuhámarkið til að frumvarpið nái betur fram markmiðum sínum betri stuðning við foreldra meðan á orlofi stendur og stuðla að því að foreldrar taki þannig fullt orlof og koma í veg fyrir eða draga úr tekjufalli — vitaskuld verður að vera á þessu eitthvert þak

og þess vegna viljum við sjá hámarkið fara úr 600.000 kr. í 800.000 kr. og sömuleiðis að fæðingarstyrkur verði hækkaður eins og breytingartillagan gerir nánar ráð fyrir. Forsenda fæðingarorlofslaganna var nefnilega, og er enn þá, að réttur til launa í fæðingarorlofi er einstaklingsbundinn réttur. Þá er nálgunin líka sú að barn sem á tvo foreldra á rétt til að njóta samvista við þá báða á fyrstu mánuðum lífsins. Rannsóknir sýna líka fram á það að það er í þágu barnsins að svo sé. Jafn réttur er þess vegna til þess fallinn að tryggja annars vegar réttindi barnsins og hins vegar réttindi foreldranna til töku orlofs. En ég myndi í því sambandi, af því að hér er ég alltaf að tala um báða foreldra, líka koma inn á það að mér finnst mjög jákvætt, og raunar algjört grundvallaratriði, að sjá að

gríðarlega mikilvægt og jákvætt að sjá og þessu hljótum við öll að fagna því það er auðvitað algerlega óboðleg staða að foreldrar sem standa einir, oftast nær mæður, séu í þeirri stöðu að njóta lakari kjara að þessu leyti. Ég er mjög ánægð með þessa breytingu og hún hefur gríðarmikla þýðingu, raunverulega þýðingu. Ég nefndi að forsenda fæðingarorlofslaganna hafi á sínum tíma verið og sé áfram að rétturinn til greiðslna sé einstaklingsbundinn réttur og hugmyndafræðin þar sé sú að barn eigi rétt í þeim tilvikum þar sem foreldrarnir eru tveir til að njóta samvista við báða á fyrstu mánuðum lífsins. Þetta er réttur barns sem og foreldra en þessi einstaklingsbundni réttur styður ekki bara við fjölskylduna, barn og foreldra sem einingu, því að þetta atriði er síðast en ekki síst síðast en ekki síst algjört grundvallaratriði fyrir það sem ég nefndi hér í upphafi, að þetta er, samhliða því að vera fjölskyldulöggjöf, jafnréttislöggjöf. Þetta atriði er grundvallaratriði fyrir jafnrétti kynjanna, jafnrétti á vinnumarkaði, jafnrétti inni á heimilum og það að við ætlum að ala börnin okkar upp við eðlilegt jafnrétti strax á fyrstu mánuðum lífs og áfram að við gerum ráð fyrir því að mæður jafnt sem feður hverfi um tíma af vinnumarkaði vegna fæðingarorlofs, að launþegar geri ráð fyrir því, að atvinnurekendur geri ráð fyrir því, það sé eðlileg dýnamík að gert sé ráð fyrir því að konur jafnt sem karlar á barneignaraldri hverfi frá störfum um stundarsakir vegna þess að þau ætli að notfæra sér lög um fæðingarorlof. Þegar lög um fæðingarorlof voru sett fyrir 20 árum var var litið til Íslands fyrir framsækna löggjöf og af því getum við verið stolt og af því er ég mjög stolt. Þar var verið að ramma inn ákveðna pólitík sem aðrar þjóðir litu síðan til. Mér finnst mikilvægt að hafa það í huga í umfjölluninni núna um þetta frumvarp og að við horfum til þess, þegar við erum að fjalla um þetta frumvarp, að við erum að horfa á breiða mynd um umgjörð í kringum fjölskylduna og breiða mynd um jafnrétti í samfélaginu og að við séum minnug þess að árangur Íslands í jafnréttismálum náðist með markvissum aðgerðum og lagasetningu um það að stuðla að, tryggja og verja jafnrétti. Að 20 árum liðnum er staða Íslands í jafnréttismálum einfaldlega alls ekki þannig að það sé rétt eða tímabært að afnema sjálfstæðan rétt foreldra til fæðingarorlofs, alls ekki. Það myndi líklega framkalla þau neikvæðu áhrif að feður taki þetta orlof, og fái að taka það, í minna mæli. Það myndi veikja hlut mæðra á atvinnumarkaði, það myndi að öllum líkindum auka kynbundinn launamun — það færi gegn öllum rannsóknum ef það yrði ekki niðurstaðan — og það myndi skerða rétt barna til samvista við báða foreldra á fyrstu mánuðum ævinnar. Þetta eru stef sem við þekkjum frá fyrri tíð og þangað ættum við ekki að vilja fara. Ég hefði þess í stað haldið að eftir 20 ára farsæla reynslu af löggjöfinni ættum við núna að þora að stíga skrefið til fulls, færa hvoru foreldri um sig jafnan rétt. Það eru mér, verð ég að viðurkenna, vonbrigði að svo sé ekki.

þarf að fara saman til að löggjöfin verði foreldrum farsæl, til að löggjöfin verndi hagsmuni barna og til þess að ná fram grundvallarmarkmiðum um jafnrétti kynjanna. Að því sögðu þá fagna ég því hér að nú sé verið að lengja orlofið í 12 mánuði og í samhengi hlutanna er hægt að fagna því að við séum ekki að horfa fram á það stóra og alvarlega bakslag sem sumar hugmyndir hefðu leitt til, samtalið um fjóra,

jöfn skipting milli foreldra og rétturinn skiptist þannig að sjálfstæður réttur hvors foreldris um sig er sex mánuðir en hvort foreldri getur framselt sex vikur af sjálfstæðum rétti sínum til hins foreldrisins.

Það er líka svo mikilvægt að við náum þeim jafnréttissjónarmiðum. Þess vegna er gott að hafa þessi endurskoðunarákvæði inni til að geta svo farið yfir þetta því að það er eins og við viljum ekki trúa því núna hversu miklu máli þetta skiptir.

Eitt ár í lífi barns er mikilvægt og fyrsta árið er langmikilvægast. Það er því stórt skref fyrir börn og foreldra að ná þessu marki.

Hún var formaður aðgerðahóps stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins um launajafnrétti kynjanna fyrir nokkrum árum sem skilaði skýrslu og ágætri vinnu. Þar á meðal er

Því er ekki hyggilegt að kona bíði heima fram á síðustu stundu með að koma sér á fæðingarstað, sérstaklega að vetri til. Já, það er ekki bara María mey sem þurfti að fara á milli byggðarlaga til að fæða barn heldur eru margar landsbyggðarkonur í þeim sporum á Íslandi. Og ekki bara konur sem eru fjarri fæðingarhjálp því að ef um áhættufæðingu er að ræða verða þær að færa sig nær öruggari fæðingarþjónustu. Þetta gæti því átt við konur á flestum stöðum á landinu,

Við erum líka að hugsa um framtíð þess barns sem er að koma í heiminn. Hvernig ætlum við að móta þau réttindi þegar barnið er komið til fullorðinsára, komið á vinnumarkað og fer að fæða börn? Við erum að hugsa fram í tímann,

Fæðingarorlofsréttur er mikilvægur inn í jafnréttisbaráttu á vinnumarkaði. Meðan jafnri skiptingu er ekki náð náum við ekki launajafnrétti milli kynjanna. Við skulum líka tala um jafnrétti í lífeyrismálum

að lenging á rétti foreldra til fæðingarorlofs, sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu, sé tímamótaáfangi til hagsbóta fyrir fjölskyldur og í þágu hagsmuna barna og foreldrajafnréttis.

Feður taka meiri þátt í bæði uppeldi barna sinna og heimilisstörfum. Þannig náum við markmiðinu, þetta tikkar inn, kannski ekki allt í einu en við erum að sjá gríðarlega breytingu. Mér finnst ekkert langt síðan ég var að eiga mína krakka en þessi breyting sem hefur tikkað inn með feðraorlofinu er gríðarleg og skiptir ótrúlega miklu máli. En ég get líka tekið það fram að í fullkomnum heimi myndi ég alveg vilja sjá tólf, núll. Ég veit ekki hvort ég get haldið því fram að ég eigi eftir að sjá það

ekki rétt barna og foreldra þegar hitt foreldrið sætir nálgunarbanni gagnvart foreldri. Það kemur fram í nefndaráliti meiri hluta, „Vakin er athygli á að nálgunarbann leiðir ekki eitt og sér til tilfærslu á rétti til fæðingarorlofs heldur er forsenda tilfærslu að nálgunarbannið geri því foreldri sem banninu sætir í raun ókleift að nýta þann rétt sem það á til töku fæðingarorlofs innan 24 mánaða frá fæðingu barns …“ Þá segir hér líka: „Miðað við að foreldrið sem sætir banninu eigi rétt á sex mánaða fæðingarorlofi getur þar af leiðandi ekki komið til tilfærslu samkvæmt ákvæðinu nema nálgunarbann sé í gildi síðustu sex mánuði þess tíma, þ.e. þegar liðnir eru á bilinu 18–24 mánuðir frá fæðingu barns Ég vil spyrja hv. þingmann út í þetta, hvernig hún sér fyrir sér að foreldri sem hefur mátt sæta grófu ofbeldi, mögulega ítrekuðu, og hótunum, þannig að ákæruvald og dómstólar hafa fallist á beiðni um nálgunarbann sem er verulega íþyngjandi aðgerð, eigi að tryggja tryggja rétt barns síns til fæðingarorlofs og tryggja einhverja samfellu í umgengni og umönnun barnsins í frumbernsku barnsins. Hvernig sér þingmaðurinn fyrir sér að vernda þetta litla barn og það foreldri sem hefur mátt sæta grófu ofbeldi?

að það er alls ekki verið að gera það sama með tillögu meiri hluta í þessu máli og með þeirri tillögu sem ég ber fram fyrir þingið sem veitir foreldri sem verður fyrir ofbeldi, svo miklu ofbeldi að nálgunarbanni er beitt, rétt til töku hinna sex mánaðanna skilyrðislaust. Sú tillaga sem kemur frá meiri hlutanum er að foreldri sem beitt hefur verið ofbeldi á fyrstu sex mánuðunum tæmir sinn rétt og þarf svo að bíða til átjánda mánaðar og kanna þá hvort það verði virkt nálgunarbann sett á hitt foreldrið gagnvart þessu foreldri til að eiga möguleika á að sækja þennan rétt. Þá er rétt að benda á það að sú vörn sem stjórnarmeirihlutinn í velferðarnefnd telur sig hafa í þessu máli á bara við um forsjárlausa foreldra en foreldrar sem eignast barn þegar þau eru í hjúskap eða í skráðri sambúð fara sameiginlega með forsjá barns, þannig að sú vörn sem meiri hlutinn telur sig hafa til að verja það foreldri og það barn og veita þeim þennan 12 mánaða fæðingarorlofsrétt, sem við fögnum öll hér í dag, sem þessir einstaklingar hafa ekki, vörnin er ekki til staðar af hálfu meiri hlutans. Þarna er verið að skerða rétt

Lög um fæðingarorlof eru sennilega einhver bestu lög sem Ísland á, ekki vegna þess að þau séu topp og í fullkomnu lagi. Augljóslega eru þau það ekki, við þurfum að endurskoða þau í heild sinni í dag eftir að þau hafa staðið af sér síðustu 20 ár. Nei, þetta eru einhver bestu lög sem við eigum vegna þess sem þau gera. Þau gera fjölskyldum kleift að vera betri fjölskyldur, þau gera foreldrum kleift að vera betri foreldrar og þau gera samfélagið betra. Þess vegna hlýtur það að teljast Íslandsmet í aulagangi að meiri hluti velferðarnefndar nái annað árið í röð að tefla þessu máli í tvísýnu hér í sal. Við stóðum á þessum nákvæmlega sama stað einn dag fyrir þinglok fyrir síðustu jól, þessum nákvæmlega sama stað þar sem meiri hlutinn var með allt niður um sig, þar sem við vorum líka að reyna að lengja fæðingarorlof og tryggja sem jafnasta skiptingu á milli foreldra. Maður hefði vonað að meiri hlutinn væri reynslunni ríkari eftir klúðrið fyrir ári og kæmi þá vel undirbúinn til leiks og skilaði af sér góðu verki, og tímanlega. En nei, það var togstreita á milli stjórnarflokkanna, segir hér einn fulltrúi meiri hlutans, það var togstreita á milli stjórnarflokkanna sem er ástæða þess að við erum hér daginn fyrir jólafrí að ræða í fyrsta sinn breytingartillögu meiri hluta velferðarnefndar. Og aftur, alveg eins og í fyrra, treystir meiri hlutinn sér ekki til að standa með niðurstöðu ráðherra, niðurstöðu sem er ekki fengin eitthvað út í loftið. Nei, það er niðurstaða ráðherra sem byggir á faglegri vinnu. Við eigum ekki alltaf að venjast því að fá inn frumvörp sem eru unnin jafn vel og þetta frumvarp, sem eru grunduð á jafn mikilli vinnu, jafn fjölþættu samráði og jafn mikilli aðkomu sérfræðinga af öllu tagi. Ég ætla að fara aðeins yfir helstu atriði forsögunnar, bara svo að einhver nefni þau. Hér hefur verið minnt á að það var fyrir 20 árum sem feður fengu sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs. Það var Það var ofboðslega stórt og gott skref. Það var ofboðslega mikilvægt að íslenskir feður færu að geta tekið þrjá mánuði af sjálfstæðu fæðingarorlofi. Mæður gátu tekið þrjá mánuði sjálfstætt og svo voru þrír til skiptanna. Þeir hafa alltaf allir farið til mæðra vegna þess að við búum í samfélagi þar sem kynjakerfið mótar okkur þannig að mæður eigi að vera meira með börnum sínum og feður minna. Þannig verður það bara. Þannig verður það bara. Þessi frábæru lög eru hluti af því að breyta samfélagi sem öldum saman hefur alið karla og konur upp í ákveðnum kynjahlutverkum, hefur alið upp í okkur ákveðið kynjakerfi. Það er þess vegna sem þessi lög þurfa að vera beitt þegar kemur að jafnrétti. Þannig byggja þau upp betra samfélag fyrir börnin og börn þeirra.

Það skref var stigið árið 2012 þegar ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur lagði fram frumvarp um að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði og þá með þeirri skiptingu að hvort foreldri um sig fengi fjóra mánuði sjálfstætt og svo væru fjórir mánuðir til skiptanna. Hvað gerist þá hér inni á þingi? Þá er lagst vel og vandlega yfir málið, það er talað við sérfræðingana og það er hlustað á þá. Hugsið ykkur, það er hlustað á sérfræðingana. Hlustið á þetta, velferðarnefndarfólk: Það var hlustað á sérfræðingana. Og eftir að hafa hlustað á sérfræðingana komst meiri hluti velferðarnefndar, gott ef ekki bara öll nefndin, að þeirri niðurstöðu að skiptingin þyrfti að vera þrengri, að sjálfstæði rétturinn þyrfti að vera meiri hjá hvoru foreldri um sig. Tillaga nefndarinnar var að fimm mánuðir færu til hvors foreldris og tveir mánuðir væru til skiptanna. Þannig mætti betur tryggja börnum samvistir við báða foreldra og stuðla að auknu jafnrétti.

og nefndin vann skýrslu sem kom út 2016. Hver var niðurstaðan? Niðurstaðan var að fæðingarorlof skyldi lengt í áföngum úr níu mánuðum í 12 mánuði og tillagan að skiptingu var fimm mánuðir á hvort foreldri og tveir til skiptanna en jafnframt var lagt til að rétturinn yrði sem jafnastur. Í rauninni var talað í áttina að því að við værum með jafnvel til skiptanna vegna þess að þannig tryggðum við sterkari fjölskyldur og betra samfélag. Þeirri ríkisstjórn entist ekki aldur til að hrinda þessum tillögum í framkvæmd en í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er síðan kveðið á um lengingu fæðingarorlofsins.

tilkynnti að hann hygðist leggja til lengingu í tveimur skrefum, fyrst upp í tíu mánuði og síðan upp í 12 mánuði, og að samhliða færi heildarendurskoðun laganna í gang.

kom fram frumvarp sem útfærði þessa tveggja skrefa lengingu fæðingarorlofs þar sem fyrst yrðu fjórir mánuðir á hvort foreldri og tveir til skiptanna og síðan yrðu fimm mánuðir á hvort foreldri og tveir til skiptanna. En þá vandaðist málið vegna þess að þegar til þingsins kom þá var, eins og hv. þingkona Halla Signý Kristjánsdóttir kallaði þetta, togstreita á milli stjórnarflokkanna í velferðarnefnd,

aftur. Þessi stutta yfirferð sýnir að það er leitun að frumvörpum sem hafa verið jafn vandlega unnin í íslenskri stjórnsýslu. Þess vegna er svo skrýtið að meiri hluti velferðarnefndar kúvendi málinu enn einu sinni. einu sinni. Frumvarpið, eins og ráðherra leggur það fram, skiptingu mánaðanna eins og ráðherra leggur hana upp, byggir ekki á skoðunum eða tilfinningu heldur á víðtæku samráði meðal fulltrúa launafólks, atvinnulífs, stjórnvalda og á rannsóknum helstu sérfræðinga í málefnum barna og fjölskyldna og jafnréttis og ýmsum öðrum sérsviðum. Ef við viljum að opinber stefnumótun byggi á bestu gögnum og rannsóknum þá viljum við að frumvörp séu unnin eins og hæstv. félags- og barnamálaráðherra vann þetta frumvarp, þá viljum við að velferðarnefnd hlusti á sérfræðingana sem komu að málinu, á sérfræðingana sem hafa hagsmuni heildarinnar og barnanna að leiðarljósi.

í garð þeirra aðila sem komu að þessari vinnu. Ég er alveg sammála því að orðið vinnumarkaðsúrræði sé ekkert endilega það fallegasta í íslenskri tungu

Vinnumarkaðsúrræði er kannski ekki fallegasta orðið en við eigum dæmi um ýmis fyrirbæri sem eru vinnumarkaðsúrræði sem við gætum ekki hugsað okkur að vera án, eins og t.d. veikindaréttinn eða veikindarétt vegna barna, orlof, starfsendurhæfingu, fæðingarorlof. Þetta er allt saman eitthvað sem sprettur upp úr baráttu verkalýðshreyfingarinnar sem jú vissulega stundar hagsmunabaráttu en stundar þá hagsmunabaráttu fyrir allan almenning. Sú barátta beinist gegn öðrum aðilum vinnumarkaðarins, og kallast nú oft bara samningaviðræður, og þeir aðilar eru sammála verkalýðshreyfingunni um að skipting mánaða í fæðingarorlofi

Oft er það þannig að þegar við fáum til þingsins mál sem byggja á samkomulagi aðila vinnumarkaðarins er viðkvæðið að þingið megi sem minnst hreyfa við þeim. Þannig man ég t.d. að það var þegar við vorum að ræða styttingu vinnuvikunnar í velferðarnefnd fyrir tveimur árum. Þá var lagt til að breyta lögum um 40 stunda vinnuviku til að ná fram styttingu vinnuvikunnar sem verkalýðshreyfingin er að feta sig í áttina að. En ég man ekki betur en að fulltrúar sama meiri hluta og standa að álitinu í þessu frumvarpi hafi á þeim tímapunkti sagt: Nei, við getum ekki breytt þessum lögum á þennan hátt og sagt aðilum vinnumarkaðarins hvernig þeir eigi að haga sínum málum heldur getum við breytt þeim þegar ljóst er orðið að þeir séu komnir á þann stað að vera til í að stytta vinnuvikuna. En allt í einu þegar kemur að fæðingarorlofinu þá er þetta út í veður og vind, þá má ráðskast með samkomulag milli aðila vinnumarkaðarins. Mig langar aðeins að grípa hér niður í eina eða tvær setningar í nefndaráliti meiri hluta velferðarnefndar,

og félagslega stöðu barna, þar sem hegðunarvandamálum drengja fækkar og sjálfstraust stúlkna eykst.“ — Frábærar afleiðingar af frábæru fæðingarorlofskerfi.

til þess fallin að ná fram markmiði laganna […] og muni auk þess nýtast sem öflugt vinnumarkaðsúrræði sem muni stuðla að bættri stöðu kynja á vinnumarkaði, jafna launakjör og hafa jákvæð áhrif á þróun í átt að auknu jafnræði í samfélaginu.“ Frábærar afleiðingar af frábæru fæðingarorlofskerfi. Og hvernig tryggjum við þetta best? Ég hefði haldið að við gerðum það með skýrum lagaramma. Nei, meiri hlutinn bindur vonir við að foreldrar muni nýta sinn sjálfstæða sex mánaða rétt til fæðingarorlofs þó að engar tölur styðji það og allar rannsóknir sýni hið gagnstæða. Allar rannsóknir sýna að sú skerta skipting sem meiri hluti velferðarnefndar leggur til muni einfaldlega leiða til þess að mæður muni almennt taka sjö og hálfan mánuð en feður fjóra og hálfan. Þarna munar tveimur þriðju. Meiri hlutinn bindur vonir við að þetta muni skila markmiðum laganna, bindur vonir við að þessi lausreifaða nálgun þessi lausreifaða nálgun komi ekki niður á andlegri líðan og félagslegri stöðu barna, stöðu kynja á vinnumarkaði eða þróun í átt að auknu jafnræði. Er það svona sem við setjum lög um þróun samfélagsins? Er það svona sem við stýrum öflugasta jafnréttistæki samfélagsins, bara upp á von og óvon, þegar við vitum hvað tölurnar segja okkur?

að hún væri bara orðin svo góð að við þyrftum ekki að hafa neinar áhyggjur, að við gætum slakað á. Vegna þess að fyrr en varir, án þess að nokkurn óri fyrir því, getur allt í einu komið hratt bakslag í jafnréttismálin

en ég er þessu svo hjartanlega sammála. Á meðan fullu jafnrétti kynjanna er ekki náð hér á landi þá er glannaskapur að taka skref aftur á bak, í átt frá jafnréttistækinu sem ráðherrann lagði til hér, þá er glannaskapur að ætla bara að vona að þetta reddist. Það er nefnilega ekki þannig sem þetta þing á að afgreiða dýrmætasta verkfærið sem fjölskyldur eiga og það öflugasta sem þetta samfélag á í þágu jafnréttis. Þá dugar nefnilega ekki von

fæðingarorlof, lengingu fæðingarorlofs. Þetta á sér langa sögu, langa vegferð. Það var fyrst í kringum 1980 sem var lögfest þriggja mánaða fæðingarorlof

kom 1998 og síðan hafa réttindi feðra aukist, sem betur fer. árið 2000 gjörbreyttu aðstæðum í þessari löggjöf og með tilkomu feðraorlofs var þá fyrst fyrir alvöru farið að hafa jafnrétti kynjanna að leiðarljósi og rétt föður og barns til samvista til að auðvelda foreldrum að tvinna saman vinnu og fjölskylduábyrgð.

og sem Sjálfstæðismaður get ég litið stoltur yfir farinn veg og þátttöku míns flokks í þeim málum. Það var því í raun hálfhjákátlegt í ljósi þess að

Skýrslan hefur enska heitið „Global gender gap report“. Þar er metin frammistaða 153 ríkja á sviði kynjajafnréttismála á fjórum meginsviðum; stjórnmála, menntunar, atvinnu og heilbrigðis. Ísland er sem fyrr í forystu meðal þjóða, fyrsta sæti með 87,7 stig. Næstu lönd sem á eftir okkur koma eru Noregur, Finnland og Svíþjóð.

frá hv. þingmanni sem í 14 ár sat á þingi fyrir þennan flokk og gegndi þar trúnaðarstöðu og var treyst til æðstu metorða. Þetta tel ég tilefni til að fara yfir. Hér

á þessari löngu vegferð sem hefur staðið undanfarin ár og mun standa áfram. Hér eru reifuð ýmis skref til að ganga lengra og ég held að við getum öll verið sammála um að það gæti verið æskilegt. Þetta fer svo sem allt eftir aðstæðum líka hverju sinni. Við myndum vilja geta gert svo miklu betur í mörgum málaflokkum en við erum að stíga mikilvægt skref. Þau skref sem talað er um að við þurfum að stíga á næstu árum eru svo sem greiðslumarkið, þ.e. þakið á greiðslunum, það þurfi að hækka. Þegar það var hærra um tíma leiddi það til þess að feður tóku meiri þátt í fæðingarorlofi þannig að þetta hlýtur að vera eitthvað sem við þurfum að skoða. Í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir endurskoðun innan tiltölulega skamms tíma til þess að meta áhrifin og þá uppfæra og reyna að ná enn betri árangri. Við þurfum líka að huga að lækkandi fæðingartíðni í landinu. Við verðum að horfa til þess að kerfið geti verið hvetjandi til að örva barneignir.

að mínu mati birtist ákveðin forræðishyggja í þeim málflutningi þar sem við þurfum að skylda fólk til að haga málum sínum með ákveðnum hætti, þar með þá í einhverjum tilfellum jafnvel að draga úr möguleikum fjölskyldna til að nýta að fullu þann tíma sem gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi, enda er það svo að frá almenningi og fullt af fagaðilum hafa komið ábendingar um það og gagnrýni á þetta frumvarp og ábendingar um að þetta frelsi eigi að vera til staðar. Nýleg skoðanakönnun sem Gallup framkvæmdi fyrir Geðvernd sýnir til að mynda að tveir þriðju hlutar

Við höfum sömu athugasemdir frá landlæknisembættinu, Ljósmæðrafélaginu, Barnaheill,

eins og hv. þm. Andrés Ingi Jónsson fór hér yfir áðan, og er í sjálfu sér ágætt innlegg, við eigum auðvitað að hlusta á sérfræðinga en það er ekki allt óumdeilt sem þaðan kemur og það getur í sjálfu sér enginn hallmælt því eða mótmælt því að það séu sérfræðingar sem eru innan borðs hjá landlæknisembættinu, Ljósmæðrafélaginu og Barnaheill í þessum málaflokki, svo eitthvað sé nefnt. En sérfræðingana getur líka greint á og þá er það okkar að vega og meta.

að ég taki algjörlega undir það, eins og ég kom inn á áðan, að við þurfum að huga að því í fullri alvöru að það séu til staðar hvatar í kerfinu til að feður nýti sér rétt sinn til fæðingarorlofs.

hafa verið uppteknir af því hér, einhverjir, að það sé ágreiningur hjá meirihlutaflokkum þingsins um útfærslu í þessu máli.

haldið þeim skoðunum á lofti sem við aðhyllumst mörg í þessu, þ.e. aukið frelsi foreldranna til að ákveða sjálfir hvernig þeir skipta þessum rétti innan fjölskyldunnar. kemur því ekki neinum á óvart í sjálfu sér. En markmið okkar er það sama. Við erum öll með sama markmið í þessu máli og það er mikilvægast. Það er mikilvægast að við skulum vera að ná því fram að við erum að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði. Það er skrefið. Það er árangur þar sem við getum öll sameinast um.

að láta þingið í raun gera það upp hvernig niðurstaðan verður í þessu, mánuður til eða frá eða eitthvað slíkt. Við höfum rætt um ákveðna málamiðlun í okkar röðum sem hv. þm. Vilhjálmur Árnason hefur borið fram.

Við þurfum að halda vöku okkar, virðulegi forseti, í þessum málaflokki til þess að halda áfram að vera fánaberar meðal þjóða í jafnréttismálum. Það er alveg hægt að taka undir með hv. þingmanni sem talaði hér á undan um að einhver skref geti leitt til þess að við færumst aftur á bak. Það viljum við ekki. Við viljum vera áfram fánaberar í forystu meðal þjóða og til þess þurfum við að vera á tánum. Ég tel að endurskoðunarákvæðið sem er í þessum lögum sé mikilvægur steinn í þeirri vegferð, varða í þeirri vegferð.

og sló svolítið annan tón í þessu gagnvart flokknum mínum, ég tók því þannig,

Við hefðum búið til samfélag þar sem jafnrétti ríkir og löggjafinn gæti þegar kemur að þessum málaflokki klappað fyrir sjálfum sér. Löggjafinn getur klappar fyrir sjálfum sér og það held ég að við getum gert á morgun þegar við erum búin að samþykkja þetta mál. Ég held að við getum klappað fyrir þinginu og höldum síðan áfram á vegferðinni.

Það hefur verið mjög ánægjulegt og gaman að ræða þetta mál og vinna með það í velferðarnefnd og í þinginu,

eins og ég mun gera á meðan ég er hér á Alþingi. Ég mun tala fyrir auknu frelsi í þessum málum, tala fyrir auknu trausti til ungs fólks, tala fyrir valfrelsi fjölskyldunnar og tala fyrir hagsmunum barnsins.

æska þessa lands mun gróa, vaxa vel úr grasi og skapa hér góða velferð. Herra forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir umfjöllun sína og tek undir það að fjárhæðir og traust og frelsi skiptir máli en vernd gegn ofbeldi skiptir líka máli. Það skiptir öllu máli af því að barn sem elst upp við ofbeldi getur orðið fyrir varanlegum skaða á þroska og heila. Þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann hvers vegna hann telur ekki nauðsynlegt ef barn býr hjá foreldri sem hefur mátt sæta það miklu ofbeldi að nálgunarbanni er beitt, lögregla tekur ákvörðun eða ákæruvald tekur ákvörðun um að beita nálgunarbanni og leitar úrskurðar dómstóla, að það sé sjálfkrafa tilfærsla á hinum sex mánuðum fæðingarorlofs svo að barnið geti búið við öruggt umhverfi á fyrstu 12 mánuðum æviskeiðs.

hafi gengið á með ofbeldissambandi foreldra þá er ekki þar með sagt að barnið hafi ekki rétt til þess að mynda tengsl við það foreldri

Við erum að ræða um rétt til töku fæðingarorlofs í sex mánuði með barni eftir að hafa beitt hitt foreldri barnsins svo grófu ofbeldi og hótunum að nálgunarbann er eina leiðin til að vernda foreldri og barn. Mig langar aðeins að setja upp þetta dæmi þar sem við erum að tala um barn á fyrstu sex mánuðum æviskeiðsins

þarf að fara í einhverja gæslu eftir sex mánuði vegna þess að hitt foreldrið er með nálgunarbann. Eins og Eins og hv. þingmaður svaraði þessu rétt áðan var eins og hann teldi að barnavernd gæti tryggt slíka umönnun hjá foreldri undir eftirliti þannig að það geti sinnt meginumönnunarhlutverki í sex mánaða fæðingarorlof með barni sínu. Það er engin stofnun á Íslandi sem getur sinnt slíku eftirlitshlutverki. Þegar verið er að byggja upp umgengni og samband milli foreldris og barns eftir ofbeldi eða þegar þarf að hafa eftirlit með umgengni er þetta kannski umgengni á hálfs mánaðar fresti í tvo klukkutíma, ekki á hverjum degi í átta klukkutíma og svo að hitt foreldrið geti sótt vinnu.

Virðulegur forseti. Við ræðum hér stórt mál og ég ætla að leyfa mér að segja það að ég held að þetta sé stærra mál og mikilvægara mál en margan grunar vegna þess að þetta er svo mikið mál til framtíðar. Þetta snýst um framtíðina okkar, börnin okkar og þetta snýst líka um það hvernig við viljum sjá samfélagið byggjast upp. Ég er ekki bara að vísa í jafnréttismál í þessu þótt jafnréttisvinkillinn sé gríðarlega stór. Ég er líka að vísa í það mikilvæga mál að við höldum hér uppi fæðingartíðni. Það er nefnilega áhyggjuefni hvað fæðingartíðni hefur farið minnkandi á síðustu árum. Þó að við séum enn þá ung þjóð miðað við margar af samanburðarþjóðum okkar víða í Evrópu þá er þetta áhyggjuefni. Við ætlum nefnilega að verða gömul og við ætlum að fá að njóta þess velferðarsamfélags sem Ísland hefur upp á að bjóða en til þess þarf vinnandi hendur þegar við verðum ellilífeyrisþegar. Það er sú hætta sem við stöndum frammi fyrir og þess vegna er svo mikilvægt að við byggjum upp samfélag sem ýtir undir það að á sama tíma og ungt fólk gerir kröfu til þess að

Mig langar aðeins í þessu sambandi að vísa í áhugaverða umsögn um frumvarpið sem kom frá Ásdísi A. Arnalds og fleirum. Þar segir m.a. varðandi fæðingatíðnina, með leyfi forseta: „Nýleg rannsókn þar sem borin er saman fæðingartíðni á Íslandi, í Noregi og Svíþjóð sýndi að í öllum þremur löndunum var líklegra að fólk eignaðist annað barn ef faðir hafði tekið fæðingarorlof. Sömuleiðis sýndi rannsókn Ara K. Jónssonar að tilkoma laga um fæðingar- og foreldraorlof árið 2000 varð til að stöðva þá hnignun sem hafði verið í fæðingartíðni fram að setningu laganna og líkurnar á að fólk eignaðist sitt annað og þriðja barn jukust. Á hinn bóginn dró verulega úr fæðingartíðni á ný í kjölfar bankahruns, eftir að þak á greiðslur í fæðingarorlofi lækkaði og það dró úr fæðingarorlofstöku feðra.“ Þess vegna m.a. er svo mikilvægt að báðir foreldrar taki fæðingarorlof. Það er líka mikilvægt að við hækkum þakið. Við þurfum án efa líka að hækka gólfið en þá þurfum við einnig að huga að því hvernig Fæðingarorlofssjóður er fjármagnaður. En ég kem kannski að því síðar. Jafnréttismál eru ekkert gæluverkefni. Þau eru beinhart efnahagsmál og þess vegna er svo mikilvægt að við séum með sjálfstæðan rétt feðra til töku fæðingarorlofs. Það hefur nefnilega sýnt sig að sá sjálfstæði réttur til feðra sem okkur tókst að skapa hér með fæðingarorlofslögunum frá árinu 2000 er það sem hafði mest áhrif á jafnrétti kynja. Auðvitað Auðvitað er þetta sambland af fullt af þáttum en þetta er stóri þátturinn. Þetta hafði ekki bara, og það er samt risastórt, áhrif þegar kemur að því að ung kona kemur út á vinnumarkaðinn og er að sækjast eftir starfi. Það hafði vissulega áhrif þar,

Ég ætla líka að benda á að ég held að það sé þannig, og ég hef sjálf farið þá leið, að við mæður verðum bara stundum allt of frekar á þessi börn

að taka raunverulegan þátt í uppeldi barnanna frá fyrstu tíð. Þar skiptir fæðingarorlofið aftur mjög miklu máli. Ég ætla að fá aftur að koma inn í þessa áhugaverðu umsögn frá Ásdísi A. Arnalds og fleirum.

Rannsóknin náði til fyrstu árganganna sem nutu góðs af auknum rétti feðra til töku fæðingarorlofs og hafa rannsakendur leitt að því líkur að þessi árangur sé afleiðing af auknum möguleikum feðra til að annast um börn sín í kjölfar þess að þeir öðluðust sjálfstæðan rétt til töku orlofs. Nýlegar samanburðarrannsóknir á samskiptum foreldra og barna á Norðurlöndunum benda einnig til þess að tengsl séu milli lengdar fæðingarorlofs feðra og gæða tengslamyndunar þeirra við börn sín.“ Aftur: Þetta er ekki bara spurning um fyrstu mánuðina heldur um alla framtíð. Mér finnst líka áhugavert í þessari sömu umsögn, svo ég fái aftur að vísa í hana, þegar er verið að tala um skilnaðartíðni. Auðvitað er það ekki þannig að fæðingarorlofslögin hafi verið sett með það en það er samt sem áður þannig að með tilkomu sjálfstæðs rétts feðra til fæðingarorlofs dró úr skilnaðartíðni á Íslandi. Mér finnst það líka mjög áhugaverð niðurstaða. Þessi sjálfstæði réttur feðra skiptir svo miklu máli út frá menningu á vinnustöðum og þá ætla ég að segja það sem ég hef ekki sagt í þessari ræðu hér en ég sagði það við 1. umr., að ég styddi frumvarpið eins og það leit út þá, þ.e. með skiptingunni sex, Mér fannst líka ástæða til þess að hafa þennan eina mánuð framseljanlegan því að aðstæður geta verið misjafnar. En ég bætti því líka við í þeirri ræðu að það kynni að vera mikilvægt að gera einhverjar breytingar á því til að koma til móts við ólík sjónarmið.

Ég held að það sé svo miklu betri leið að tala um sex, sex, og nú erum við búin að bæta einu sex-inu við, sem er mjög flott í þessu sambandi sérstaklega. Ég held að það sé svo mikilvægt að þetta séu réttindi hvers einstaklings um sig og þau geti svo samið með einhverjum hætti um að færa hann yfir. Ég held að það skipti miklu meira máli vegna þess að við höfum séð það að feður hafa hingað til tekið sinn sjálfstæða rétt en almennt ekki úr þessum svokallaða potti.

Það er auðvitað menning og ég er ekki að segja að við breytum henni bara með einni löggjöf en löggjöfin hefur gríðarlega mikil áhrif. Þess vegna held ég að við séum að stíga ofboðslega farsælt skref hér með þessar sex það ákveðin nýsköpun og mér finnst það góð lending. Það er meira sem þarf að gera í þessum málaflokki og þá verðum við að horfa til sveitarfélaganna. Sveitarfélögin verða að hafa burði til þess að bjóða upp á afbragðs

vegna þess að það er fyrsta skólastigið, það er bara spurning á hvaða aldri það nám á að hefjast. En það eru aðrar lausnir sem hægt er að nota. Dagforeldrar eru ein lausn en það eru líka ákveðnar greiðslur til heimilishjálpar og annað sem geta nýst í þeim efnum. En stóra málið er auðvitað það að foreldrar þurfa hafa burði til að eignast börn og sinna vinnu sinni eins og þeir kjósa og þá skiptir auðvitað þessi þjónusta sveitarfélaganna með daggæslu og svo leikskólana gríðarlega miklu máli. Að lokum ætla ég að segja þetta: Næsta skref ætti auðvitað að vera að hækka tekjuþakið og fæðingarstyrkinn. Ég held að það sé brýnt. Ég fagna því stóra og mikilvæga skrefi sem við erum að stíga hér og vil líka brýna okkur áfram í því að horfa til þess að hækka þakið. En á sama tíma, eins og ég sagði áðan, verðum við að horfa á fjármögnun sjóðsins. á þeim tíma sem við erum núna, þar sem við erum að lækka tryggingagjaldið og þeim er að fjölga sem eru á atvinnuleysisskrá, þá þurfum við að huga að framtíð Fæðingarorlofssjóð og fjármögnun hans til lengri tíma.

Virðulegi forseti. Það er svolítið gaman að hlusta á umræðuna í dag af því að ég held að við áttum okkur öll á því að málið er í stóru myndinni, eins og það var lagt upp með í byrjun, framfaraskref. Í rauninni var

í rauninni á það að fyrirtæki fullfylgi lögum varðandi kynjakvóta í fyrirtækjum sem eru með 50 manns eða fleiri. Þá kom aftur í ljós þessi ágreiningur á milli flokka og milli þeirra sem eru sem eru íhaldsflokkar að mínu mati. Það var ljóst að bæði Sjálfstæðisflokkurinn en ekki síður Miðflokkurinn voru eindregið á móti því að fyrirtæki með 50 og fleiri væru í rauninni þvinguð með löggjöf til þess að fullnægja

á milli foreldra. Það er ákveðin framtíðarmúsík en það er gaman að leyfa sér að geta þessa í hvert skipti sem við tökum skref í jafn mikilvægu máli og þetta er.

beint afsprengi þess samtals við vinnumarkaðinn eins og það var gert á sínum tíma, en það er hins vegar alveg skýrt hver sjónarmið vinnumarkaðarins eru. Tökum sem dæmi sjónarmið BHM, BSRB, Samtaka atvinnulífsins. Þau hafa lagt ríka áherslu á það

það er fleira en skiptingin sem hefur þýðingu fyrir það hvernig við náum fram jafnrétti. Ég tek undir það. Hækkun á þakinu er gríðarlega mikilvæg samhliða því hvernig við skiptum. En skiptingin sjálf hefur þýðingu.

Þá er ekki hægt að draga þetta fallega orð valfrelsi inn í slíka umræðu, ef við erum ekki með jafnrétti. Hluti af skyldu okkar og ábyrgð sem löggjafa, þegar við erum að fara í breytingar á jafn mikilvægri löggjöf eins og þessi er,

tryggja barninu tengsl við foreldrana, að báðir foreldrarnir tengist barninu á þeim dýrmæta tíma. En markmiðið er ekki síður jafnrétti. Jafnrétti var svolítið rauði þráðurinn í þeirri umræðu sem við áttum hér fyrir 20 árum. Fólk skildi það af hverju við þurftum að fara í þessa vegferð, sem er ekkert búin. Við verðum nefnilega að hafa úthald til að klára jafnréttismálin.

er enn þá veikari á vinnumarkaði en karla. Við þurfum að laga það. Við erum ekki búin og þá megum við ekki vængstýfa svona ótrúlega dýrmætt tæki eins og lög um fæðingarorlof eru. Ég vil leyfa mér að vitna í í Pétur heitinn Blöndal sem sagði á sínum tíma í mjög góðri ræðu sinni, með leyfi forseta: „Til þess að hæfileikar hvers einstaklings nýtist þjóðfélaginu til fulls verður að ríkja fullt jafnrétti til starfa þannig að hæfasti einstaklingurinn verði ætíð ráðinn. Svo er ekki í dag.

Þetta er nákvæmlega nálgunin sem var á sínum tíma og var lykillinn að því að farið var út í þessa framsýnu löggjöf.

óframseljanlegan rétt feðra? Eru einhvers staðar viðmið sem við höfum? Norðmenn litu til okkar á sínum tíma og fóru einmitt í viðmið eins og við vorum með, með óframseljanlegan rétt feðra.

hvað gerðu feður? Þeir juku töku sína á fæðingarorlofi úr þremur mánuðum í fjóra. Þeir gerðu það. Og við tryggðum barninu rétt sinn til að vera í tengslum við báða foreldra.

hætta ekki og slaka ekki á í baráttunni í jafnréttismálum um leið og við hlúum að því hvernig við hugum að barninu og því umhverfi sem við búum fjölskyldum á þessum dýrmæta tíma í lífi allra fjölskyldna.

En ef okkur er alvara í því að klára þessa leið okkar í átt að auknu jafnrétti, stuðla að auknu jafnrétti, nota öll tæki og tól til þess og vera óhrædd við það, að koma hingað inn í þingsalinn og tala fyrir því sem við teljum rétt, sem er að stuðla að jafnrétti á vinnumarkaði, stuðla að jöfnum rétti kynja hvar sem við erum í samfélaginu, þá nýtum við tækifærið hér innan dyra til að gera það.

Það var ekki fyrr en með lengingu fæðingarorlofs árið 2000 að karlar fengu sjálfstæðan rétt til töku fæðingarorlofs. Staðreyndin er sú að í 50 ár var fæðingarorlof með lögum bundið við konur. Með þeirri miðstýringu festi ríkið í sessi þau kynjahlutverk að konum væri ætlað að vera heima hjá ungum börnum en karlar ættu að vera á vinnumarkaði. Nú á sem betur fer að lengja fæðingarorlof á nýjan leik. Ýmsir íhaldssamari

og að ekki eigi að binda hluta þess við feður. Ég styð valfrelsi einstaklingsins og skil þau sjónarmið en svo rík hefð er fyrir því frá fornu fari að einungis mæður taki fæðingarorlof að allar líkur eru á að sú hefð haldi áfram nema hluti orlofsins sé bundinn við feður. Það er jafnframt eina leiðin til að vinnumarkaðurinn „sleppi hendinni“ af körlum og hleypi þeim inn á heimilin til að annast nýfædd börn sín. Rannsóknir sýna að tengsl barna við feður sína hafa styrkst verulega eftir að hluti fæðingarorlofs var bundinn við þá.

Þess vegna segi ég: Þetta er neikvæð breyting. Þetta er bakslag. Þetta er afturför. Mér finnst þetta ekki framsýni og mér finnst sárt, af því að ég veit að Vinstri græn og Framsókn eru með hjartað í þessum málum, að sjá þau þurfa að lúffa fyrir þriðja samstarfsflokknum. Þannig er málum háttað hér í dag.

vegna óánægju Sjálfstæðisflokksins, og mér finnst miður að hún hafi orðið fórnarkostnaður í þeim hrossakaupum sem hafa átt sér stað á göngum þingsins undanfarna daga. Ég hélt ekki að Vinstri græn myndu gefa eftir í þessu máli og ekki heldur Framsókn eftir

þetta hafi verið málamiðlun við öfl sem hafa hingað til ekki haft það að leiðarljósi og ekki haft það í stafni að tala fyrir jafnrétti þegar færi gefst. hringir.) er ég ekki að tala niður einn eða neinn flokk. Mér finnst bara sárt að sjá framvindu þessa máls, þessa annars góða máls sem ég í heildina styð, en ég get ekki stutt þá breytingartillögu sem meiri hluti þingsins leggur til og þar með stjórnarflokkarnir. Ég mun segja nei við henni en já við málinu í heild.

að horfa aðeins líka til framtíðarinnar og til þeirra skrefa sem þó er verið að stíga núna, einmitt í mánaðafjöldanum. Ég spyr hvort hv. þingmaður deili ekki þeirri gleði með mér og fleirum að við séum þó að stíga þau skref að komast áfram á þann stað sem við vorum á árið 2013, að við séum þó komin á þann stað,

Staða kvenna verður að styrkjast á vinnumarkaði og þess vegna skiptir útfærslan miklu máli. Og ég lýsi enn og aftur yfir vonbrigðum með þessa málamiðlun. Já, ég gæti sagt að ábyrgð Vinstri grænna væri mikil en ég finn líka til með þeim af því að þau eru í forystu fyrir ríkisstjórn og þurfa að halda ríkisstjórninni saman. Ég geri mér grein fyrir öllu þessu. En þess þá heldur finnst mér ábyrgð

Sjálfstæðisflokksins var á móti því máli. Þá kom náttúrlega stjórnarandstaðan og hjálpaði ríkisstjórnarflokkunum. Ég vildi láta reyna á það í þessu máli líka af því að ég veit

Við erum að lengja fæðingarorlofið úr tíu mánuðum í 12. Við skulum ekki gleyma því, hv. þingmenn, að það skiptir gríðarlega miklu máli. Eðli málsins samkvæmt og kannski einmitt vegna þess að staðan er þannig á árinu 2020 að stór hluti og stærsti hluti þingheims er farinn að átta sig á því að jafnrétti skiptir gríðarlega miklu máli og þess vegna tala menn um hvað skiptingin skipti miklu.

foreldris. Þess vegna skiptir svo miklu að við erum líka að lengja þann rétt sem menn geta ekki verið að skipta út. Hvort tveggja skiptir gríðarlegu miklu máli. Mönnum hefur orðið tíðrætt bæði um þakið og gólfið. Mönnum hefur orðið tíðrætt um umönnunarbilið sem við vitum að er enn þá til staðar. Í mínum huga er lausnin á þessum þremur, hvað eigum við að segja, vandamálum næstu skref sem við eigum að huga að í sambandi við að bæta fæðingarorlofslöggjöfina á Íslandi. Þar kemur bráðabirgðaákvæðið líka að góðum notum

mánuði. Það er gleðilegt að þingheimur skuli stórt séð vera samtaka í málinu og tilbúinn til að taka þetta mikilvæga framfaraskref í þágu jafnréttis á Íslandi.